Representanten Tobias Drevland Lund vil framsette et representantforslag.

På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Kathy Lie og meg selv har jeg gleden av å fremme forslag om å styrke rettssikkerheten til barn i konflikt med loven.

leder): Det- te er ikke de mest omfattende budsjettpostene som behandles i Stortinget, men de er likevel veldig betydningsfulle. Stortingets eksterne organer er helt avgjørende for den parlamentariske kontrollen som vi utøver. Betydningen har vi sett i mange forskjellige saker det siste året. Derfor er det med glede jeg kan konstatere som komitéleder at det er bred støtte til finansieringen av disse også for dette statsbudsjettet. Forslaget opprettholder en god økonomi for Stortingets eksterne organer. Det kan også nevnes særskilt at Riksrevisjonen er gitt en solid tilleggsbevilgning på rundt 22 mill. kr for 2024 for å etablere nye og bedre IKTsystemer. Til slutt vil jeg uttrykke takknemlighet til organene, som gjør en utmerket jobb. Vi har kontrollorganer som utfører et virkelig solid stykke arbeid, og som er eksempler til etterfølgelse også for mange land rundt oss. Det er noe vi alle, både politikere og befolkningen, skal være takknemlige for.

4. Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skattereglene for barnepensjon mv.

og 3): Skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til trygge arbeidsplasser, verdiskaping og folks hverdagsøkonomi i urolige tider. Norge har muligens et av verdens beste skattesystemer. Brede flertall i denne salen har vært enige om å utforme et system med lave satser og brede grunnlag. De to siste årene har det blitt gjort betydelige grep for å gjøre skattesystemet mer effektivt og mer rettferdig. Blant annet for grunnrentenæringer som vannkraft, havbruk og fra 1. januar 2024 også vindkraft på land har vi endret eksisterende og innført nye grunnrenteskatter, slik at næringene som benytter seg av felles naturressurser, må dele mer av superprofitten med fellesskapet. Grunnrenteskatter er effektive, for riktig utformet bidrar de til å opprettholde investeringer samtidig som skattleggingen blir mer rettferdig og omfordelende. Inntekter fra skattene kan brukes til å redusere andre skatter eller styrke velferden. I budsjettet for 2024 gjør vi beg ge deler, bl.a. på grunn av inntektene fra den nye grunnrenteskatten på havbruk. havbruk. I 2024 blir det moderate og forutsigbare endringer i skatter og avgifter. Formuesskatten og inntektsskatten reduseres noe, mens selskapsskatt og utbytteskatt holdes uendret. Den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften blir trappet ned ved at innslagspunktet øker med 100 000 kr. Det er en krevende situasjon også for mange bedrifter nå. Det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks privatøkonomi, er å holde arbeidsledigheten nede – altså holde bedriftene flytende gjennom urolige tider. Det er derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ønsket et forutsigbart skatte- og avgiftsopplegg for 2024, og det får vi flertall for her i dag. Til tross for den lave arbeidsledigheten er mange familier bekymret for egen økonomi på grunn av økte priser og renter nå. Derfor har vi gjort inntektsskattesystemet mer omfordelende de siste årene, slik at folk med vanlige inntekter betaler mindre skatt. også redusert skatten for alle, ikke slik som Høyre, som gir med én hånd, men tar tilbake med den andre hvis en skulle finne på å være medlem i en fagforening. De urolige tidene reflekteres også i avgiftsopplegget som vedtas i dag. Klimaavgiftene økes i tråd med det et bredt flertall på Stortinget ble enige om i 2021. Samtidig vet vi at avgifter kan treffe både sosialt og geografisk skjevt. Derfor sørger vi for å kompensere tilbake gjennom redusert trafikkforsikringsavgift og veibruksavgift når CO2-avgiften øker, slik at stort sett alle bileiere kommer bedre ut. Høyresiden kommer også i denne debatten til å tegne et bilde av landet vårt som ikke stemmer med virkeligheten. Vi kommer til å høre at de høye skattene nærmest kveler næringsvirksomhet. Det vil skapes et inntrykk av at vi ligger skyhøyt over andre lands skattenivå, og at formuesskatten er rekordhøy. Heldigvis er ingenting av dette riktig. Den effektive formuesskatten for aksjer er lavere i 2023 enn i 2013. Samlet skatt på selskapsutbytte er om lag på nivå med Danmark, Frankrike og Storbritannia. Kapitalbeskatningen i Norge er godt under gjennomsnittet i OECD-sammenheng. Samtidig er investeringene i næringslivet skyhøye, og arbeidsledigheten er lav. I en tid med høye priser og renter er det viktig å ta vare på de gode utviklingstrekkene i økonomien vår. Derfor er skatteopplegget for 2024 forutsigbart, med noen lettelser. Samlet næringsbeskatning går ned, i likhet med det totale skatte- og avgiftsnivået. Klimaavgiftene går opp, i tråd med tidligere vedtak i Stortinget. Folks privatøkonomi er trangere nå med økte priser og renter. Ingen politisk beslutning i Norge kan forhindre det. Samtidig må vi hele tiden være oss vårt ansvar bevisst og føre en politikk som ikke sørger for enda høyere Det gjør vi gjennom ansvarlige budsjetter godt under handlingsregelen, det gjør vi med en skatte- og avgiftspolitikk for 2024 som gir forutsigbarhet og noen lettelser, og det gjør vi selvsagt gjennom en bedre, billigere og mer tilgjengelig velferd, som vi debatterte i finansdebatten forrige uke. Til slutt: Når det gjelder endringer i skatteregler for barnepensjon, Prop. 14 L, Innst. 129 L, vil saksordfører, Lise Christoffersen, holde et eget innlegg om den saken i debatten. Orten (H) [10:10:26]: Vi lever i en urolig tid, med krig i våre nærområder, og den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer alvorlig enn på lenge. Etter mange år med stabilitet i norsk økonomi har vi de siste to årene opplevd økte priser og renter og ustabilitet i energimarkedene. En av konsekvensene er redusert kjøpekraft og en mer krevende privatøkonomisk situasjon for veldig mange. Bedriftene merker at utgiftene til viktige innsatsfaktorer har økt, og at lånerenten har blitt høyere. I denne situasjonen er det viktig å vise en annen retning og prioritere det viktigste først. I Høyres alternative budsjett for 2024 prioriterer vi folks privatøkonomi og det vi skal leve av i framtida, samtidig som vi skal gi landet økt trygghet og beredskap. Vi reduserer skatter og avgifter for folk og næringsliv. Skatte- og avgiftssystemet er grunnlaget for finansieringen av velferdsstaten og våre fellesgoder og må bidra til trygghet for både personlig økonomi og langsiktig verdiskaping i hele Norge. Norske bedrifter skaper verdier og eksportinntekter og er avgjørende for finansiering av vår felles velferd. Når vi besøker bedrifter rundt om i landet, er det første vi møter, krav om forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser. Skattesystemet er en viktig del av dette. Solberg-regjeringa reduserte skattene for folk og næringsliv betydelig. Det gjorde vi fordi det var viktig at folk kunne beholde mer av egen inntekt, og at norske bedrifter opplevde at de hadde et skattesystem som var konkurransedyktig og moderat. En gjennomsnittsfamilie fikk med Solberg-regjeringa en skattereduksjon på 14 000 kr i året. Det bidro til å styrke kjøpekraften til norske husholdninger. Vi viderefører denne politikken i våre alternative budsjetter. I 2024 vil en vanlig familie få om lag 5 000 kr i skattelette. I tillegg øker vi barnetrygden. Det styrker kjøpekraften til husholdningene i en tid med økende priser og økte renter og gir alle noe mer å rutte med. med. Regjeringa har i løpet av de to siste årene økt skatter og avgifter med 38 mrd. kr, i hovedsak for norske bedrifter og arbeidsplasser. Formuesskatten for arbeidende kapital er doblet. Det er innført en ny, ekstraordinær ar beidsgiveravgift, og det er innført grunnrenteskatt på havbruk. Dette står i sterk kontrast til det Solberg-regjeringa gjorde i sin regjeringsperiode, som reduserte selskapsskatten og formuesskatten på arbeidende kapital nettopp for å sikre at næringslivet har konkurransedyktige rammebetingelser, og at det skal være attraktivt å investere i norske bedrifter og arbeidsplasser. I vårt alternative budsjett for 2024 prioriterer vi særlig å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, som denne regjeringa har innført. I tillegg reduserer vi formuesskatten på arbeidende kapital ved å øke aksjerabatten. Den Den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften rammer kompetansearbeidsplasser i hele landet. Det er ingen god begrunnelse for en slik ekstraavgift, som kommer på toppen av alle de andre skatteøkningene. Regjeringa Regjeringa har hevdet at avgiftsøkningen er midlertidig. Så langt er det lite som tyder på at det er tilfellet. En midlertidig avgift som finansierer permanente økninger av utgiftene, har dessverre en tendens til å bli permanent. Derfor har det hele tida vært en viktig prioritering for oss å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. I vårt alternative budsjett for 2024 gjør vi også en del andre endringer. En av dem er å øke CO2-avgiften noe mer enn det regjeringa legger opp til, noe som vil bidra til å redusere utslippene ytterligere. Avgiftsøkningen følges opp med betydelige skattereduksjoner for både folk og bedrifter. Samtidig setter vi av 1,5 mrd. kr til et punktutslippsprogram for industrien, noe som vil bidra ytterligere til nødvendig grønn omstilling. omstilling. Det kan være uenighet om både retning og nivå i skattepolitikken, men store og brå skatteøkninger bidrar til uforutsigbarhet. De siste to årene har vi fått store økninger i eierbeskatning, innføring av grunnrenteskatt for havbruk med tilbakevirkende kraft og en ekstraordinær arbeidsgiveravgift. Dette har skapt en usikkerhet knyttet til skattesystemet, noe som påvirker investeringer og har bidratt til at bedriftseiere har flyttet ut av landet. Det er uheldig på både kort og lang sikt. Helt

I en usikker tid har det vært viktig for Senterpartiet å prioritere tiltak for å bedre hverdagsøkonomien til folk, fortsette jobben med tiltak for distriktene, sørge for forutsigbare rammevilkår for næringslivet og bidra til å styrke den lokale og nasjonale beredskapen. Budsjettet som er vedtatt for 2024, bidrar til å nå disse målene. Statsbudsjettet er først og fremst utformet for å få prisstigningen ned, stabilisere renten og fortsatt holde rekordmange nordmenn i arbeid. Det er et budsjett som er stramt, og hvor oljepengebruken er trygt innenfor ansvarlige rammer. Det er flere positive signaler som viser at denne økonomiske politikken virker. Prisveksten avtar, sysselsettingen er fortsatt høy, og det er grunn til å håpe at renten vil gå ned i året som kommer. I dag er tiden kommet for å diskutere hvordan fellesskapet skal finansieres gjennom skatter og avgifter, hvordan regningen skal fordeles. I Senterpartiet er vi opptatt av at skattesystemet skal bidra sterkere til sosial og geografisk omfordeling, og at det skal være forutsigbart for enkeltpersoner og for bedrifter. I budsjettet for inneværende år gjennomførte vi viktige endringer i skatte- og avgiftssystemet som følge av krigen i Ukraina og økte utgifter i folketrygden, herunder pensjonsutgifter på grunn av en aldrende befolkning. Regjeringens grep for å gjøre skattesystemet mer rettferdig og velfungerende blir avgjørende i møte med stadig økende utgifter tilknyttet demografiske endringer. Før årets budsjett var vi i Senterpartiet tydelige på at vi ikke ønsket økte skatter eller store endringer for norske bedrifter og norsk næringsliv. Denne forutsigbarheten ligger også til grunn for enigheten som ble oppnådd med SV. For oss har det vært viktig å sikre stabile rammevilkår for norske bedrifter, og budsjettet er derfor gjort opp uten store skatte- og avgiftsøkninger. Tvert om gir vi en skattelette på 4,5 mrd. kr neste år. Høyprisbidraget ble avviklet fra 1. oktober 2023. Innslagspunktet for den forhøyede arbeidsgiveravgiften økes til 850 000 kr. Videre reduseres skattene for næringsliv og bedrifter ved at formuesskatten reduseres for næringseiendom lokalisert utenfor storbyene. Regjeringen fortsetter å stille opp for arbeidsfolk. Det skal lønne seg å jobbe, og vi gjør hverdagen litt enklere gjennom å redusere skattene for flere yrkesgrupper. I fjorårets budsjett økte vi kostsatsene for arbeidere og pendlere som bor på brakke, etter at de ble kraftig redusert under Solberg-regjeringen. Vi har også oppjustert satsen for langtransportsjåfører. I statsbudsjettet for 2024 viderefører vi disse prioriteringene. Det foreslås også moderate justeringer i personskatten for neste år. Personer med lave og middels inntekter får redusert eller uendret inntektsskatt, mens personer med de høyes te inntektene får økt inntektsskatten sin noe. Endringene bidrar til utjamning og til at folk får mer igjen for å arbeide. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har med budsjettforslaget vist at vi fortsetter prosjektet med å styrke tryggheten, utjevne sosiale forskjeller og utvikle hele Norge. Budsjettavtalen forsterker linjen i vårt eget budsjett med sosial og geografisk omfordeling, en tydelig satsing på grønn industri og en kraftig satsing på energieffektivisering. Det er noe vi i Senterpartiet er svært fornøyd med. Det vedtatte budsjettet for 2024 er egnet til å ta folk og næringsliv gjennom denne tøffe tiden. Vi kan ikke politisk fjerne alle konsekvensene av den tiden vi lever i, men vi kan dempe utfordringene for folk flest og derigjennom skape trygghet for økonomi, bolig og arbeid. Gjennom trygg styring øker vi sannsynligheten for en myk landing og for forutsigbarhet for næringsliv og folk.

[10:19:30]: Jeg registrerte at Høyre kritiserte de store skatte- og avgiftsøkningene som har vært i løpet av de siste årene. Jeg vil bare minne salen, og spesielt Høyre, på at de faktisk har stemt for de aller fleste. Med unntak av arbeidsgiveravgiften, som vi har en felles kamp mot, har de altså stemt for de fleste av de ca. 40 mrd. kr i skatte- og avgiftsøkninger. Komitéleder Knutsen var litt bekymret for at høyresiden skulle tegne et bilde av landet som ikke stemmer.

«En av de største endringene i Norge de siste årene er at veldig mange har fått dårligere råd.» Jeg vet ikke om det var dette daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre hadde i tankene da han 10. september 2021 sa at folk skal få merke fra dag én at landet får en ny regjering, men det er nå engang det som har skjedd, for ting har blitt dyrere, og folk merker det godt. Eksempelvis har prisen på mat økt med 25 pst. på halvannet år, fra starten av 2022 til sommeren 2023. Strømprisene har, som vi alle kjenner til, skutt i været, og selv om det nå er forholdsvis gode løsninger for husholdningene, er det fortsatt veldig dyrt for dem med fritidsbolig, og ikke minst merker spesielt næringslivet i min region de høye prisene godt. Ellers har prisene på drivstoff skutt i været. Mens gjennomsnittsprisen var 16–17 kr i 2021, har den nå i snart to år ligget stabilt på 22 kr, altså en økning på om lag 40 pst., noe som har fordyret drivstoffutgiftene for en gjennomsnittlig bilist med om lag 4 000–5 000 kr per år.

For en familie med gjennomsnittslån på 3,5 mill. kr betyr renteøkningene om lag 100 000 kr i økte utgifter årlig.» Det er 100 000 kr mer bare i årlige renter i tillegg til 5 000 kr dyrere bensin, 25 pst. dyrere mat og mye dyrere strøm. Hva er så regjeringens svar? Jo, det er å skylde på internasjonale forhold som pandemi, inflasjon og krig i våre nærområder, for så å toe sine hender. vi er ikke det eneste landet som har disse utfordringene. Mens regjeringen har valgt å øke de totale drivstoffavgiftene på bensin fra 6,38 kr til 7,34 kr neste år, har eksempelvis Tyskland, med Grønnes søsterparti i regjering, valgt å gå motsatt vei og redusert avgiftene for å redusere folks og næringslivets kostnader for varer som er nødvendige for å få hverdagen til å gå i hop. har i sitt alternative statsbudsjett foreslått å redusere drivstoffavgiftene. Vi har tatt initiativ til en forbedret strømstøtteordning som også skal gjelde hyttefolk og næringslivet, og vi har foreslått en halvering av matmomsen. Fremskrittspartiet spørsmål til Finansdepartementet om hva disse tre konkrete tiltakene ville gjøre med prisstigningen, og vi fikk til svar at den ville vært lavere. Det ville altså ha bidratt til lavere prisstigning og mindre grunn for Norges Bank til å øke renten. Kostnadene for folk og næringsliv ville blitt lavere. foreslår i dag å redusere skatter og avgifter med henholdsvis 16 mrd. kr og 19 mrd. kr. Dessverre må vi konstatere at vi blir stående alene om disse forslagene, men vi teller ned til stortingsvalget i 2025. Vi har dessverre fått en regjering som har bidratt til å gjøre varer og tjenester dyrere. Vi har på disse årene fått rekordhøye skatter og avgifter samlet sett. Noen av dem er sågar blitt innført overraskende, med tilbakevirkende kraft, og noen av dem har vært dårlig utredet. Resultatet er at norske bedriftseiere flytter utenlands, mens politisk risiko er blitt noe investorer nå må kalkulere inn når de skal fatte investeringsbeslutninger i Norge. (R) [10:24:21]: Skatte- systemet i Norge har to funksjoner. Det første er å finansiere felles velferd, og det andre er å få ned forskjellene når man fordeler regningen. I de andre debattene her i stortingssalen har Rødt argumentert godt for hvorfor vi mener at vi skal finansiere mer i fellesskap, altså ta mange av de regningene som vi i dag betaler av egen lomme tannlegen, om det er egenandelene i helse, eller om det er skolematen til ungene – og finansiere dem over skatteseddelen i stedet for med vår egen lommebok. Grunnen til at det er spesielt viktig nå, er at lommeboka til folk blir mer og mer forskjellig.

Derfor legger Rødt fram et skatteforslag der vi øker skatteinntektene til staten betydelig, og vi har sett på hvordan vi kan gjøre det på en måte som får ned forskjellene. prosent rikeste i Norge betaler mindre skatt per krone de tjener, enn vanlige sykepleiere og rørleggere. Det er ikke noe som vi her i Stortinget har bestemt: jeg tror det er en ganske stor felles enighet om at vi skal ha et progressivt og rettferdig skattesystem. Det har likevel utviklet seg hull i skattesystemet som gjør det lett, spesielt for store bedrifter og konserner, å tilpasse seg og unngå skatt. En del av de hullene hører ikke hjemme i statsbudsjettet, og disse har Rødt fremmet i mange andre sammenhenger, men en del av de tingene hører hjemme i statsbudsjettet. når SSB skal se på utviklingen i skattebetaling de siste 10–20 årene, peker de nettopp på det: at skattesystemet har blitt mindre progressivt, og at den rikeste prosenten betaler en mindre andel av inntekten sin i skatt nå enn de gjorde for 10–15 år siden. Årsakene til det finner vi bl.a. i statsbudsjettet. Det gjelder selskapsskatten, fordi selskapsskatten har blitt redusert veldig mye. For folk som eier selskapene, er overskuddet i selskapene et sted der deres inntekter finnes. Så det å øke selskapsskatten er en av de mest målrettede måtene å sikre et mer progressivt skattesystem på, spesielt fordi selskapsskatten jo går på overskudd – og dermed skiller mellom selskap som sliter med økte strømpriser, og selskap som har store overskudd. I tillegg er aksjerabatten i formuesskatten én årsak som SSB foreslår. Rødt foreslår å fjerne denne rabatten, fordi den egentlig men aksjerabatten gjør det i hvert fall mer lønnsomt for folk som har pengene sine i aksjer, enn om de har pengene f.eks. i den lokale sparebanken, og som går til investeringer i lokalt næringsliv, eller til å støtte opp om breddeidretten. Det er en forskjell som Rødt ikke synes er logisk på noen som helst måte.

spiller lotto, er så klart at gleden over skattefrie inntekter er enda større enn gleden over inntekter man må skatte av. Men skjermingsfradraget gjør at folk som tar utbytte fra aksjeselskaper, egentlig har rett på uendelig store skattefrie inntekter,

andre enden har Rødt i sitt skatteopplegg for 2024 foreslått ganske mange skattekutt. Vi har foreslått å kutte 12 mrd. kr i inntektsskatt for folk med inntekt under 800 000 kr. Det betyr at 80 pst. i Norge ville fått lavere inntektsskatt med Rødt. I tillegg foreslår vi å kutte i flate avgifter,

Vi føreslår å auke personfrådraget og frikortgrensa, som vil gje ei skattelette til dei aller fleste i dette landet. Den store prioriteringa i kroner og øre er å avvikle den ekstra arbeidsgjevaravgifta som regjeringa har føreslått, trass i at ingen har gått til val på ho, og som ein iherdig insisterer på at er eit midlertidig tiltak, sjølv om ein gjer statsbudsjettet meir og meir avhengig av inntektene frå den avgifta,

Dette er ein profil som bør vere til å kjenne att for dei som har følgt med på Venstres budsjett over nokre år. Vi aukar ulike miljøavgifter, slik at det skal straffe seg meir å bruke fossile drivstoff, og så lettar vi på skattane på andre område, både for personar og for bedrifter,

Det skulle bidra til at vi skulle nå klimamåla våre. Utfordringa er at sidan det målet vart sett, har regjeringa uthola effekten av det gjennom å fjerne grunnavgifta for mineralolje, senke vegbruksavgifta og andre ting,

aller vik- tigste for folk som i hvert fall i prinsippet har interesse av å høre denne debatten, er at vi er inne i en dyrtid hvor folk sliter med å få endene til å møtes. Det er en realitet at mange i Norge hopper over måltider og ikke er mette når de går til sengs. Det er en realitet at matkøene blir lengre, og at vi begynner å se konturene av en ny samfunnsklasse: nordmenn som har jobb, men ikke klarer å betale regningene sine. Det er det viktigste å få gjort noe med i dette statsbudsjettet. Regjeringen har ikke vært særlig musikalsk i sin omtale av de problemene folk sliter med.

Dessverre viser det seg altså at Norges sikkerhetsnett ikke er godt nok for dem som faller utenfor. Det er ikke alle som kan stå i full jobb, og det er ikke alle som finner en jobb. Dem må vi ta vare på, og Miljøpartiet De Grønne har i sitt alternative budsjett foreslått en dyrtidspakke med tiltak som hjelper dem som har størst problemer, og de vanlige familiene som trenger hjelp. Ett av de største grepene her er å halvere matmomsen. Billigere mat vil være konkret hjelp til unge og gamle, småbarnsfamilier, studenter, uføretrygdede og folk med fast jobb som ikke har høy nok inntekt. Når maten blir dyrere, dropper mange den sunne maten først. Derfor foreslår vi å fjerne momsen helt på grønt og økologisk og frukt, for å motvirke den tendensen. Vi foreslår i tillegg en sterk og rettferdig omfordeling over skatteseddelen alle med inntekt under 800 000 kr må betale mindre skatt. Sånne gode dyrtidstiltak lar folk beholde mer av sine egne penger og sørger for at de som ikke omfattes av ulike hjelpetiltak, får mer å rutte med. Regjeringen har i sitt budsjettforslag latt være å bruke et av de viktigste verktøyene mot økte forskjeller, nemlig arveavgiften. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne i sitt alternative statsbudsjett å innføre en arveavgift med bunnfradrag på 7 mill. kr og en progressiv beskatning av stor arv. Regjeringen bruker dyrtid som et argument mot klima- og naturpolitikk, men det å skyve sårbare grupper foran seg for å slippe å ta grepene som trengs for å løse klimakrisen, er ikke ikke langsiktig politikk. Regjeringen øker CO2-avgiften, men så reduserer den veibruksavgiften like mye og nuller ut klimaeffekten. Miljøavgifter er altså at det skal koste å forurense. Det kan være urettferdig eller ramme urettferdig, men løsningen er ikke å droppe dem. Det er en mye bedre løsning å dele ut igjen de inntektene som regjeringen tar inn på slike avgifter, jevnt til folk gjennom en klimabonus eller en miljøbonus,

Så slo NRK i forrige uke fast at det Miljøpartiet De Grønne hele tiden har sagt om strømstøtteordningen, er riktig: De som har mest fra før, får mest igjen i form av penger med statens og regjeringens strømstøtte. Det lønner seg ikke ikke å spare strøm. Den ordningen som Miljøpartiet De Grønne har foreslått lenge, går ut på at statens inntekter fra økte strømpriser deles likt ut til folk. Det er det som anbefales av ekspertene, og det er det som er både sosialt rettferdig og effektivt for å redusere strømforbruket. Grønn skattepolitikk gjør at det lønner seg å satse på bedrifter som gir løsninger som Norge trenger, samtidig som det bremser utviklingen av økende ulikheter i Norge. Det er spesielt viktig nå når Norge skal gjennom veldig store omstillinger, og muligheter og makt over samfunnsutviklingen ikke må samles på få hender. Tvert imot: Alle skal med, som andre partier pleier å si. Det kan bare skje gjennom en grønn skattepolitikk. Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

avgifter i minst mulig grad hemmer verdiskaping og viktig sysselsetting. Flere har vært inne på den situasjonen vi er i, som er krevende både for folk og for næringsliv. Der vi har sett en regjering som har vært opptatt av å øke skatter, parallelt med at næringslivet har hatt store utfordringer, f.eks. knyttet til økte strømpriser, ønsker Kristelig Folkeparti en annen retning når vi legger fram vårt alternative statsbudsjett. Jeg skal gå gjennom noen av de hovedsatsingene vi har.

Det er viktig for veldig mye av næringslivet, for dette er en tung ekstraskatt, enten det er for distriktsbedrifter eller for bedrifter som er avhengig av kompetanse i grønn omstilling. Derfor mener vi at den burde vært tatt vekk. Jeg registrerer at det er noe reduksjon, men langt på vei

og på sikt fjerne skatten på arbeidende kapital. Vi tar også et grep når det gjelder strømstøtte. Vi har en løsning der vi mener at husholdningene bør få kompensert 100 pst. over 50 øre.

vi finansierer dette gjennom høyere skatt på trinn 4 og 5. De som har ca. 1 mill. kr og mer i inntekt, vil få en noe høyere skatt,

må jeg innrømme at er det noe vi skulle ha lyktes med i denne verdenen, er det en prising av CO2, i mye større grad. Vi skal være så glade for det samarbeidet vi har med EU, og det systemet som vi har, som fungerer, vil fungere og vil få ned utslippene. Jeg er blitt bare mer og mer overbevist om at nøkkelen

mange har merket det på sin privatøkonomi. Vi hadde også mye uro i fjor om hvordan dette året skulle bli. opptatt av å klare, var å holde ledigheten lav og sysselsettingen høy. Der er vi. Det er utrolig viktig å klare å holde ledigheten lav, spesielt i perioder der det har vært høy prisvekst, og der det er høyere rente enn folk er vant med. Da ville også høy ledighet vært den aller, aller største utfordringen. Ledigheten er lav. Regjeringens viktigste jobb er å sikre Norge – det er punkt én. Punkt to er trygg økonomisk styring – å trygge folks hverdagsøkonomi. Trygghet har en kostnad. Skatter og avgifter gjør det mulig å finansiere universelle og gode velferdsordninger som er avgjørende for at Norge skal være et trygt og godt land å bo i, og for at vi skal kunne sikre et godt forsvar. Skatte- og avgiftspolitikken skal dessuten bidra til rettferdig fordeling og legge til rette for vekst, verdiskaping, god helse og godt miljø i hele Norge. Sammen med Sammen med SV har Senterpartiet og Arbeiderpartiet blitt enige om at vi i 2024 vil gi skatte- og avgiftslettelser på til sammen 4,5 mrd. kr. Dette er lettelser som kommer både folk og bedrifter til gode. Aktiviteten i næringslivet er høy. Norge er et av de OECD-landene med høyest vekst i bedriftsinvesteringene etter pandemien, både i 2022 og også i år. Regjeringen legger vekt på å føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet, i 2024 har vi avviklet det midlertidige høyprisbidraget – akkurat som vi sa at vi skulle gjøre – og vi har startet utfasing av den ekstra arbeidsgiveravgiften. Det er ikke riktig som det blir fram stilt, at det skjer saktere enn varslet. Disse to tingene har skjedd litt raskere enn varslet. Vi reduserer også formuesskatten for dem som har næringseiendom utenfor de store byene, og selskapsskatten ligger fast på 22 pst. Regjeringen har lagt fram forslag til skatteregler som bidrar til at overskudd i store multinasjonale selskap får en minimumsskatt på 15 pst. Sammen med andre land innfører vi dette for å unngå at store beløp forsvinner til lavskatteland, en stor og viktig reform på tvers av hele verden etter hvert. I Norge har vi en lang tradisjon for at verdier som skapes av våre felles naturressurser, kommer fellesskapet til gode. Olje og vannkraft er gode eksempler på hvor viktig grunnrenteskattene er. Grunnrenteskatten på havbruk vil gi rundt 5 mrd. kr i skatteinntekter. Da vi så det handlingsrommet vi hadde, ble det en hovedprioritering for regjeringen at de pengene skulle gå bl.a. til alle norske barnefamilier ved at barnehageprisen går ned fra 3 000 kr til 2 000 kr i hele landet, og fra 3 000 kr til 1 500 kr i de delene av landet der det har vært lavest fødselstall, i sentralitetsklasse 5 og 6. Det viktigste for folks velstand og økonomiske trygghet er at prisstigningen kommer ned, og at de har en jobb å gå til. Regjeringens skattelettelser for folk med lave og middels inntekter bidrar også til å lette byrdene ved den høye prisstigningen. Skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter har blitt redusert med 3,8 mrd. kr siden denne regjeringen tiltrådte. 85 pst. av skattyterne vil få om lag uendret eller lavere inntektsskatt med regjeringens forslag for 2024. Personer med lave og middels inntekter får redusert eller om lag uendret inntektsskatt, men de som har de høyeste inntektene, får noe høyere inntektsskatt. Samlet går inntektsskatten noe ned i 2024, og det skal lønne seg å jobbe. Skatteendringene bidrar til både utjamning og at folk får mer igjen av å jobbe. For tredje år på rad reduserer vi trygdeavgiften. Regjeringen vil fortsatt stille opp for arbeidsfolk. Vi øker kostsatsene til 400 kr for langtransportsjåfører og arbeidere og pendlere som bor på brakke. Dette betyr lavere skatt for dem med mange timer bak rattet, og for mange andre som jobber og bor langt hjemmefra. Regjeringen prioriterer tiltak rettet mot barnefamilier og unge voksne som vil bo og arbeide i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Vi samler og forenkler virkemidler på skatteområdet, og finnmarksfradraget økes fra drøyt 20 000 kr til 30 000 30 000 kr. Vi fører en klimapolitikk der vi tar hensyn til hvordan ting slår ut for folk. Derfor har vi også redusert veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften, og vi har en klar plan for å få ned våre CO2-utslipp uten at man lager stor konflikt rundt det. nr. 2–4 1457 Vi lever i en urolig tid. I dette stortinget klarer vi å lande et godt budsjett, og vi gjør det sammen, så jeg takker for samarbeidet også med komiteen.

til å spørre finansministeren om den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Når en finansierer permanente utgifter over statsbudsjettet med en midlertidig avgiftsøkning, har sånne typer avgifter en tendens til å bli permanente. I statsbudsjettet, sånn som det blir vedtatt i Stortinget, er det jo en veldig minimal nedtrapping finansministeren legger opp til, med å øke innslagspunktet fra 750 000 kr til 850 000

vi en tidsbestemt dato på. Vi endret det litt tidligere enn vi hadde varslet. Det er faktumet der. Vi kunne egentlig hatt det fortsatt, i henhold til det vi varslet til Stortinget. sa vi at vi også skulle ha en situasjonsbestemt arbeidsgiveravgift, og vi begynner å trappe den ned nå. Hvis man ser på de to grepene vi gjorde, har vi en raskere nedtrapping enn det vi varslet Stortinget om under budsjettbehandlingen i fjor, og vi kommer til å legge til rette for det framover Jeg tror de fleste er eni- ge om at det var fornuftig å fjerne det ekstraordinære høyprisbidraget så raskt som overhodet mulig, og det har også Stortinget vært opptatt av.

ekstra kostnad knyttet både til omstilling og til kompetanse og arbeidsplasser i hele landet, og en unødvendig utgift for norske bedrifter. Jeg tror norske bedrifter også trenger forutsigbarhet med hensyn til hvor raskt de kan forvente å få den trappet ned. Så spørsmålet mitt

Først vil jeg bare kommentere en ting, for det jeg reagerer på at Høyre og litt for mange andre også gjør, er at man definerer noe som kompetansearbeidsplasser. Jeg tror det er litt ubevisst egentlig, at man definerer det som kompetansearbeidsplasser når det er over 850 000 kr, for det er det som blir grensen nå. eller en rørlegger eller andre – det krever enormt mye kompetanse å være en god sykepleier også. Så jeg synes egentlig at alle vi som har en offentlig talerstol, skal slutte å definere noe som kompetansearbeidsplasser så lenge det er høy inntekt, og andre ting som ikke-kompetansearbeidsplasser. som kjører gravemaskin hjemme hos meg, f.eks., som har gjort en jobb for meg den siste måneden, er utrolig kompetente folk, men jeg tror ikke de har en inntekt over 850 000 kr. Vi skal gjøre det vi har sagt når det gjelder de midlertidige skattene, vi bare gjør det litt raskere, og det er den holdningen jeg kommer til å ha også i det budsjettarbeidet som kommer. var ikke et forsøk på å definere kompetansearbeidsplasser som over eller under 850 000 kr. Jeg er fullt innforstått med at det finnes mange kompetente folk i alle typer yrker rundt omkring i det ganske land, det tror jeg vi skal respektere, alle og enhver. Men det er iallfall en type arbeidsplasser som også er viktig i den omstillingen som næringslivet står i. I tillegg, når vi nå ser på statsbudsjettet, vi jo alle, forhåpentligvis, å få trappet ned denne arbeidsgiveravgiften. Jeg skal prøve å tolke finansministeren positivt i den retning. Men vi trenger større tempo i å fjerne og trappe ned denne arbeidsgiveravgiften, og når en nå i tillegg salderer årets budsjett med en i en tapsavsetning, betyr det at en har ytterligere midlertidighet i finansieringen av de løpende utgiftene over statsbudsjettet, som gjør det enda vanskeligere i framtida å trappe ned en sånn type midlertidig avgift. Så spørsmålet mitt er igjen: Går det an å få en framdriftsplan for når denne avgiften er fjernet?

Så er det dette med midlertidig, som Høyre har vært opptatt av. Der er det litt viktig, når vi ser hele statsbudsjettet for i år under ett, at vi har gjort en beregning på kostnadene vi har i forbindelse med krigen i Ukraina.

gjort: Kostnadene over statsbudsjettet økte helt enormt, som et direkte og indirekte resultat av krigen i Ukraina, som var hovedforklaringen på de enorme endringene fra våren – altså da man begynte å planlegge det budsjettet i februar/ mars – til det endelige budsjettet. Nå har økonomien på mange måter tatt mye mer høyde for det som i fjor kom som en veldig sterk bølge. Derfor, selv om det er mye mer urolig farvann rundt oss enn vi har vært vant til, ligger båten tryggere. Derfor begynte vi med den utfasingen

Når det gjelder grunnrenteskatten på vann, mener vi at det er klokt at det ligger stabilt over tid, og at det ligger på det nivået det har gjort. Nå er jeg fornøyd med at vi har fått til et bredt forlik når det gjelder grunnrenteskatt på vind, og vi har fått grunnrenteskatt på havbruk. Kristelig Folkeparti valgte å stå på feil side av historien når det gjelder grunnrenteskatt på havbruk.

nr. 4): I forrige stortingsperiode, den 10. desember 2020, vedtok det daværende flertallet etter forslag fra Erna Solbergs regjering å fjerne etterlatterettighetene i folketrygden. I praksis rammer dette usosiale kuttet først og fremst etterlatte kvinner, fordi kvinner jobber mer deltid, tjener mindre og sparer mindre til egen pensjon enn menn. Arbeiderpartiet og resten av den daværende opposisjonen stemte imot. I takt med økende likestilling ville utbetalingene til etterlatte blitt borte av seg selv, uten at vi hadde trengt å ta ytelsene fra de pensjonistene som i dag har aller dårligst råd, men høyrepartiene ville det altså annerledes. Det som var positivt den gangen, var at Stortinget enstemmig vedtok en forbedret barnepensjon, ikke til fylte 18 år, slik Solberg-regjeringa foreslo, men til fylte 20 år. Den nye barnepensjonen skal utgjøre 1 G per barn når en forelder er død, 2,25 G per barn når begge foreldrene er døde. For de aller fleste betyr det en vesentlig økning. Det vi ikke diskuterte, var hvordan den forbedrede barnepensjonen skulle beskattes, men det lå i kortene at ny barnepensjon burde skattlegges som lønn. I Prop. 14 L, som vi behandler i dag, samler imidlertid et enstemmig storting seg om Støre-regjeringas forslag til en gunstigere beskatning. Barnepensjon, både fra trygden og fra andre ordninger, foreslås skattlagt som kapitalinntekt, ikke lønnsinntekt, dvs. uten trygdeavgift og trinnskatt, og dessuten med et fradrag på 30 000 kr. Reglene blir enklere, også for barnepensjon i kombinasjon og/eller hos gjenlevende forelder. De nye skattereglene vil gi større likhet i beskatning av barnepensjon for ulike grupper av barnepensjonister etter alder og inntekt. Det er positivt. Det er også positivt at skatteetaten vil bidra til å hindre at barnepensjonistene får baksmell på skatten for 2024, i påvente av at trekkplikt blir vurdert. Så har vi dem, både barnepensjonister og andre, som er i motsatt situasjon, med penger til gode. Som hovedregel skal utbetaling skje til konto. Der har komiteen merket seg at det kan gjøres unntak for dem som av gode grunner ikke har egen bankkonto, og komiteen støtter det. Proposisjonen gjelder også eventuell kompensasjon når vedtak om tilleggsskatt kommer for seint, utvidet frist for endring av klagenemndsvedtak, eierinntekt for dødsbo og konkursbo samt en del andre opprettinger og presiseringer i skatteloven og lov om Statens pensjonsfond. Med unntak av klargjøringen av saksbehandlingsreglene for prisråd mv. er komiteens innstilling enstemmig.

På NRK har man noe som heter Julenøtter, som mange i Norge har stor glede av. I avgiftspolitikken er det mange detaljer som kanskje ikke er så kjent, så derfor tenkte jeg vi kunne ha Juleavgiftsnøtter her i Stortinget i dag. Den lille historien starter med Petter og Kari fra Drammen. De skal på juleferie til Trøndelag og kjører inn på Circle K for å fylle sin Toyota bensinbil. Da spør de betjeningen, for de Er det SVs budsjettforlik eller Høyres budsjettforslag som ville gitt høyest avgift på bruken av bensinbil? Videre kjører Petter og Kari gjennom Østerdalen og kommer til Tørresvangen gårdsysteri – rett ved siden av der Bjørnstjerne Bjørnson er vokst opp, på Kvikne. De har fått VM-gull for både fetaosten og brunosten sin. De har hørt om en avgiftsdebatt der noen foreslår å avgiftslegge geita på gården. Petter er opptatt av norsk næringsliv, og han er gründer. Han synes det høres litt kommunistisk ut, som han spøkefullt sier, å avgiftslegge geita på gården, så han spør: Er det Rødt eller Høyre som foreslår å ilegge en egen avgift på geitene? Videre kommer de fram til Trøndelag, til Melhus, hvor de skal på Kiwi. Tanteungene til Kari er veldig glad i Biola med bringebærsmak, i meieridisken henter hun fram en Biola til tanteungene sine. Men så har hun hørt om et parti som ønsker å ilegge en egen avgift på melkekartongen, og Kari spør: Er det Miljøpartiet De Grønne eller Høyre som ønsker en egen avgift på melkekartongen? Til slutt kommer de fram til familien. Faren til Petter, som vi kan si heter Vidar, har tidligere vært medlem av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter Vidar har sett representanten Roy Steffensen på NRK under spørretimen i Stortinget, men han er veldig i stuss om hvilke partier representanten Steffensen skal samarbeide med. Han sier til Petter og Kari – etter alt de har opplevd både på Circle K i Drammen, på gårdsysteriet i Kvikne og på Kiwi: Hvem er dette avgiftspartiet som foreslår alle disse avgiftene? Svaret kan letes fram

Det er krevende tider for mange. I går fikk Stortinget høre president Zelenskyjs sterke fortelling om frihetskampen det ukrainske folket står midt oppe i etter 658 dager med fullskala krig. Jeg tror ikke det er mulig å forstå helt og fullt hvilke prøvelser ukrainerne utsettes for. Dette skjer i vårt nabolag, og det påvirker også oss. Selv om det selvsagt ikke på noen som helst måte kan sammenlignes, gjør det det. Krig i Europa har på nytt gitt dyrtid i Norge, sånn det var under både første og annen verdenskrig. Den økonomiske politikken må svare på dette. Både bevilgningene i budsjettet og skatte- og avgiftsopplegget må bidra til å trygge arbeidsplasser, holde folk i arbeid, gi forutsigbarhet for næringslivet og ikke minst trygge husholdningenes økonomi. Etter åtte år der de som har mest fra før, ble prioritert ved hver eneste korsvei, måtte det tas store grep for igjen å få på plass et omfordelende skattesystem. Skattesystemet er derfor gjennom de to årene vi har bak oss, blitt mer rettferdig. For 2024 blir det moderate endringer. Selskapsskatten beholdes uendret, inntektsskatten reduseres noe, med en sosial profil, og formuesskatten reduseres. reduseres. I denne situasjonen er det påfallende å se hvordan høyresiden kappes om å angripe fagforeningsfradraget. Arbeidsfolk som velger å organisere seg, noe som står helt sentralt i den norske arbeidslivsmodellen, altså ta regningen for skattekuttene til noen av dem som sitter best i det i landet vårt. Høyres skatteopplegg er også målrettet mot landbruksbefolkningen. Ikke bare kutter de milliardbeløp i en inngått jordbruksavtale, de vil også påføre landbruket økte avgifter på nesten 1 mrd.

Nå legger altså Høyre opp til å øke produksjonsavgiften til 2,70 kr per kilo. Der finnes det ikke noe bunnfradrag, og en sånn avgift tar heller ikke hensyn til hvordan året har gått for det enkelte selskap. Jeg tenker Høyre burde ta fram argumentasjonsheftet sitt fra formuesskattdebattene og tenke gjennom hvordan de argumentene passer inn i denne diskusjonen. Per

Opposisjo- nen har hatt ganske så heftig kritikk både av statsbudsjettet vi vedtok i fjor, og av statsbudsjettet vi vedtar for neste år. Men vi har lagt fram budsjett som har vært helt nødvendige for å ha en trygg styring av Norge. Den beste måten for å måle om vi har trygg styring av Norge, er å se hva som faktisk skjer i Norge. Da må vi bl.a. se på sysselsettingen. I løpet av de siste to årene har det kommet 130 000 flere personer i jobb. en rekordhøy sysselsetting i Norge. Vi har rekordhøye investeringer i næringslivet. Fastlandsinvesteringene har aldri vært så høye som de er nå. Jeg vil også legge til et tredje punkt, som kommer av politiske prioriteringer, og det er at det er rekordhøy befolkningsvekst i distriktskommunene i Norge, noe som er svært, svært gledelig. Så må jeg bruke litt tid på Fremskrittspartiets kritikk. Et par ting må kommenteres. Det første er drivstoff. Når representanten Steffensen kritiserer avgiftene på drivstoff og bilbruk,

Årsavgiften på bil blir lavere neste år enn den var hvert eneste år da Fremskrittspartiet hadde finansministeren – hvert eneste år. Jeg oppfordrer representanten til å ettergå tallene, de er helt sikre. Avgiftene på både bensin og diesel – og årsavgiften på bil – er lavere når Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrer, enn hvert eneste år Fremskrittspartiet hadde ansvaret, med ansvarlig statsråd. Så kort om strømpris for næringslivet. Ja, det er åpenbart at det er en stor utfordring, og som Senterpartiet har påpekt: De to siste utenlandskablene skulle aldri vært bygd. Makten over hvordan man regulerer strømmen gjennom dem, skulle ikke vært gitt ut. Men når Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for strømpri sen for næringslivet, må vi forvente at Fremskrittspartiet da har lagt inn penger i sitt alternative budsjett for å gi strømstøtte til næringslivet. Jeg har lett og lett og lett, og jeg har ikke funnet en eneste post på det. Det tyder bare på én ting: at Fremskrittspartiet ikke har inndekning for hva man argumenterer for.

Noe som virkelig påvirker folks hverdag, enten det er folks privatøkonomi eller bedriftenes kostnader, er jo nettopp renteutviklingen og presset på inflasjonen. Vi står i en situasjon der det er noe vi i fellesskap også må løse gjennom hvordan vi innretter finanspolitikken. I vårt budsjett omprioriterer vi ca. 20 mrd. kr. Vi bruker det bl.a. til å prioritere det vi mener er viktigst akkurat nå. Det går på trygghet, det går på beredskap, det går på folks privatøkonomi, og det går på å redusere skatter og avgifter, slik at vi har en konkurransedyktig økonomi. Vi reduserer formuesskatten på arbeidende kapital, vi fjerner den ekstra arbeidsgiveravgiften og gir skattelette til en vanlig familie på rundt 5 000 kr. Det er også penger som kan brukes til å betale de løpende utgiftene, og gi et bidrag til at situasjonen blir litt lettere for veldig mange. I tillegg øker vi barnetrygden. Så er det det jo litt spesielt å bli kritisert for avgiftsprofilen i vårt alternative budsjett av parti som har innført en midlertidig arbeidsgiveravgift på 10 mrd. kr. Det er veldig spesielt at en er så høy og mørk på avgiftsområdet når en har den innretningen i sin egen avgiftspolitikk. Nå skal jeg ikke bruke mye mer tid på dette, jeg føler at vi har debattert det opp og ned og att både nå og i forrige runde, den 4. desember, men jeg har lyst til å påpeke det faktum at er det noen som virkelig bidrar til avgiftsøkninger her, er det nettopp regjeringa og regjeringspartiene, i samarbeid med SV, gjennom denne typen midlertidig finansiering av statsbudsjettet.

La meg starte med å takke komiteen for et godt og smidig samarbeid i det som var relativt kort behandlingstid av fagdelen av budsjettet, på grunn av forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene. Jeg legger til grunn at det sannsynligvis

særlig da man lyttet til de signalene som kom fra henholdsvis statsminister, finansminister, justisminister og også forsvarsminister hva gjelder prioritering av å bygge beredskap. I en situasjon hvor kongeriket mer enn noen gang, eller i hvert fall etter den kalde krigen, har følt seg truet av vår store nabo i øst, og i en situasjon med et økt konfliktnivå,

I denne situasjonen hadde jeg faktisk trodd at jeg aldri kom til å stå på denne talerstolen og kritisere regjeringen for manglende satsing på beredskap, og da i særdeleshet manglende oppbygging av norsk politi. Jeg konstaterer at over to år inn i denne regjeringens periode er vi der at norsk politi bygges ned dag for dag, uke for uke, måned for måned. Ja, det er faktisk så ille at når vi nå

Det er situasjonen. Etter at forrige regjering gjennom åtte år bygde opp norsk politi med over 2 500 stillinger, har vi en regjering som nå bygger ned politiet på tross av på tross av alle sine løfter, på tross av alle sine signaler om å bygge beredskap for kongeriket. Når man ser kongeriket. Når man ser tilbake på forrige års julegave til norsk politi og ser resultatet av den, ser vi hva det har ført til i norsk politi. Politiets Fellesforbund er veldig klare og peker på at vi går i retning av svenske tilstander. Når vi ser hva det har ført til av nedbygging av politidistrikter over hele Norge, hadde man kanskje trodd at årets julegave til politiet skulle bli noe bedre – altså gaven for 2024. Det vi derimot ser, er at man fortsetter på samme vis, man underfinansierer norsk politi. norsk politi. Til tross for at man i forbindelse med nysalderingen legger inn ekstra penger for å dekke inn deler av underskuddet fra årets drift, er signalene klare: Man fortsetter nedbyggingen av norsk po liti.

av politidistriktene ut fra egne vurderinger. Vi er også opptatt av at vi får på plass noe som har vært etterlyst en stund nå, en langtidsplan som gjør at vi kan ha forutsigbarhet for å kunne bygge norsk politikraft i tiden som kommer, og foreta de investeringene som er nødvendige. Jeg nevner eksempelvis IKT. IKT. Dette er på mange måter en trist dag, at man ikke har tatt på alvor det behovet som åpenbart er til stede for å bygge norsk politiberedeskap.

for etter den russiske invasjonen av Ukraina har den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa endra seg. Det har òg konsekvensar for den sivile beredskapen i Noreg. Trusselbildet ser annleis ut. Det legg beslag på både tid og resursar hos beredskapsetatane. Ikkje minst gjeld dette for politiet, som utgjer den mest vesentlege delen av det sivile maktapparatet. Sikkerheitssituasjonen kombinert med generell prisstiging og renteoppgang har gjort den økonomiske situasjonen ganske krevjande for dei fleste offentlege etatar, inkludert politiet. Det tek regjeringa på alvor. Gjennom åra som Arbeidarpartiet og Senterpartiet har styrt, har me valt å prioritera politiet og den alminnelege beredskapen innanfor det som er ganske krevjande økonomiske rammer. Det gjeld òg kapasiteten i Politiets tryggingsteneste, som har auka vesentleg, noko som har vore nødvendig gjeve både den sikkerheitspolitiske situasjonen og heilt konkrete, brutale erfaringar, som terroren den 25. juni 2022 i Oslo.

Òg i sine alternative budsjett fortset dei å kutta etter den såkalla ostehøvelmetoden. Då må eg nesten spørja: Kor mykje meir effektivt trur eigentleg Høgre og Framstegspartiet at politiet kan byggja tillitsfulle relasjonar til eit lokalsamfunn?

evna til å førebyggja gjer at me sparar ganske mykje i reparasjon, både med tanke på omsynet til livet til folk og kva moglegheiter dei får, og i kroner og øre for samfunnet. Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil leggja betre til rette for meir førebygging, slik at behovet for reparasjon vert mindre. Det gjeld òg kriminalomsorga. Der ser ein at behova er store. Målet er å bidra til at innsette har ein ekte sjanse til å starta eit lovlydig liv når dei er ferdige med soninga

Arbeidarpartiet og Senterpartiet ønskjer ei straff som verkar, som bidrar til mindre kriminalitet og utryggleik, og det vil me fortsetja å jobba for framover. Jula er ikkje berre ei høgtid som mange gleder seg til. For ein heil del er det ei tid prega av usikkerheit og frykt. Når ein har mykje fri frå jobb og skule, betyr det òg, for enkelte, at det ikkje finst ein fristad frå det dei opplever heime. Vald i nære relasjonar og seksuelle overgrep mot barn rammar mange fleire enn me trur. Det er aldri ei privatsak når slike ting skjer, sjølv om det måtte skje innanfor husets fire veggar. Det er grov og alvorleg kriminalitet, og ein må behandla det deretter.

har taklet den krisen hans land og hans folk står i. Det er litt spesielt å vedta et justisbudsjett i år, for det skjer samtidig som Stortinget har mange spørsmål om både budsjettdisiplin og praksis i underliggende etater, jeg håper at det vi vedtar, blir fulgt opp, og at anslagene for neste år stemmer bedre enn de gjorde for i år. Jeg håper vi får svar på spørsmålene om det som justisministeren selv har omtalt som ulovlige lån og grunnlovsbrudd i NSM. Det er litt rart å presisere dette, men det vi i dag vedtar, skal faktisk følges. Det er slik systemet er, og det må vi ikke glemme. Jeg får spørsmål fra i ordinære virksomheter er en ofte mer opptatt av å følge opp budsjettene enn av å vedta dem, men i Stortinget er vi veldig opptatt av å vedta budsjettene, og så går det slik det går. Det er ikke en kritikk av noen, men kanskje skulle vi bli litt flinkere til å presisere at

at det vi vedtar i dag, blir fulgt opp – at det vi spør om, blir besvart – at anmodningsvedtak blir kvittert ut, helst før påske Regjeringens budsjett for 2024 innenfor justisfeltet har fått kritikk for å mangle retning. Jeg er ikke enig i den kritikken, men jeg er heller ikke enig i retningen. Vi står inne i mesteparten – vi er enig i veldig mye av det som legges frem – men vi har kuttet ut noe som vi er uenig i. Det gjelder f.eks. nye politikontor, som har vært mye omtalt – det vil vi ikke ha. nye passkontor, som bl.a. Parat har advart om kan utfordre sikkerheten. Vi vil ikke ha økte passgebyr, vi mener at hvis det først skal opprettes en bedragerienhet i Økokrim, bør den legges dit Økokrim selv ønsker, når det samtidig er mer kostnadseffektivt. Vi mener også at det blir feil å opprette en ny politiutdanning i Alta uten at det er faglige råd som ligger til grunn, spesielt når det finnes en haug med utdannete politifolk uten jobb. Så det har vi også tatt ut. Vi har altså en litt klarere retning. Vi ønsker i likhet med alle andre et politi som er i stand til å bedrive effektiv kriminalitetsbekjempelse. Vi ønsker at ofre for kriminalitet skal bli ivaretatt, og vi ønsker en god beredskap i hele landet. Det tror jeg alle her ønsker, men vi er ikke helt enige om hvordan vi skal få til

alle sammen i løpet av neste år. Vi vil ha mindre politisk detaljstyring av politiet. Vi vil ha en mer langsiktig og mer forutsigbar styring. Derfor ønsker vi en langtidsplan for politiet, noe jeg også hadde en interpellasjon om for ikke så lenge siden. 5) mener vi må se på politiets rolle i en ny tid, og vi ønsker å sette i gang et arbeid med en stortingsmelding om akkurat det. Det er ganske lenge siden den jobben ble gjort. Samfunnet endrer seg, politiet endrer seg. Vi må være tydelig på hva som er oppdraget politiet får, men vi må legge oss mindre borti hvordan de løser oppdraget. Representanter fra Arbeiderpartiet uttalte til Haugesunds Avis at ingen har tatt til orde for å gjøre noe med fordelingen av ressursene i politiet. Vel, vi skriver i merknader at ressursallokeringsmodellen har noen uheldige utslag, og at det går ut over enkelte politidistrikt, spesielt mitt hjemdistrikt, som jeg lengter hjem til – og snart skal vi alle hjem til jul.

Gårsdagens tale av president Zelenskyj i denne salen var ikke bare historisk, men også et sterkt apropos når vi i dag skal debattere statsbudsjettet for sivil beredskaps- og justissektoren for det kommende året. Det minner oss med veldig kraft på at verden fortsatt er et urolig sted. Det er i dette landskapet og i denne tiden ressursene til justis- og beredskapssektoren må tilpasses, sånn at grunnmuren i samfunnet vårt er sterk og robust. Vi skal ha god rettssikkerhet, vi skal ha trygghet for enkeltmennesker og verdier over hele landet, og vi skal ha beredskap for å håndtere det uforutsette. Tillit til rettsstaten er grunnleggende i et demokrati, og det er heldigvis fortsatt høy tillit til rettsstaten i vårt samfunn. Likevel har vi sett at den er under press. En sånn tillit er en ferskvare og må forvaltes kontinuerlig. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har gjort flere viktige grep nettopp for å forbedre systemet og gjennom det styrke rettssikkerheten. Denne uken vedtok Stortinget f.eks. en ny rettshjelplov, som sikrer at alle skal ha en reell mulighet til å forfølge de rettighetene de har, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Dette var bare første del av regjeringens arbeid på området. området. Som kjent har det i flere år vært påpekt manglende mulighet for lyd- og bildeopptak i rettssaler landet rundt. Det er krevende å ta inn igjen et etterslep fra forrige regjerings manglende satsing, men av de mange satsingsforslagene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet i dette budsjettforslaget vil jeg derfor trekke fram regjeringens forslag om å legge til rette for lyd- og bildeopptak på minimum ett rettssted i hver rettskrets i løpet av 2025. I budsjettforliket med SV er dette heldigvis ytterligere forsterket med 40 mill. kr til flere årsverk i domstolene og investeringer i lyd- og bildeopptak. I sum vil dette styrke både etterprøvbarheten og rettssikkerheten i samfunnet vårt betraktelig. betraktelig. Det er en betydelig økning i bevilgningene til justissektoren etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom i regjering, særlig til politiet. Det er en etat i denne sektoren som står under press, også i tiden vi lever i. Derfor er politiet blitt prioritert ved hver mulig anledning denne regjeringen har lagt fram budsjett, med til sammen 3 mrd. kr siden regjeringsskiftet. Likevel – og i likhet med store deler av offentlig sektor for øvrig – står politiet i en krevende håndtering av betydelig kostnadsvekst, som spiser av ressurser som i en mer normal situasjon ville ha gitt betydelig mer politikraft og bedre mulighet til å håndtere oppgavene. Oppgavene blir heller ikke færre eller enklere. De fleste av oss har helt sikkert lagt merke til hvordan flere demonstrasjoner krever mer tilstedeværelse og døgnvakt ved utsatte ambassader, og det er bare det arbeidet vi ser. Flyktningankomstene fra Ukraina er også en oppgave som koster både penger og menneskelige ressurser, og det er heller ingen tvil om at vi drar med oss gamle uløste julenøtter, f.eks. når det gjelder politiets IT-systemer. Det er senest påpekt i Riksrevisjonens undersøkelse av tidsrommet 2015 til 2023, hvor man påpeker manglende digitalisering av systemer som er avgjørende for at politiet skal kunne gjøre en god jobb. Foreldede ITsystemer er både dyrt, ineffektivt og spiser også av ressursene. Derfor er det avgjørende at regjeringen har gitt politiet høy prioritet i budsjettene for å imøtekomme både kostnadskrevende politiberedskap og et betydelig investeringsbehov. Det budsjettet som vedtas i dag, mener jeg ivaretar nettopp dette behovet. Utover det jeg allerede har nevnt, ligger det flere konkrete satsinger på politi i dette budsjettet. Vi har 117 mill. kr i budsjettet for å opprettholde et høyt bemannings- og aktivitetsnivå i politidistriktene. Det er en betydelig styrking av politiet og påtalemyndigheten, 80 mill. kr til et sårt tiltrengt etterforskningsløft. Jeg er også veldig glad for at det er satt av 85 mill. kr til den varslede opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner. Akkurat den høytiden vi går inn i nå, er – som tidligere talere har vært inne på – en spesielt krevende tid for dem som lever i utrygge hjem. hjem. Tidligere denne uken vedtok Stortinget endringer i de strafferettslige reaksjonene for ungdom. Som oppfølging av debatten vil jeg nevne at det i statsbudsjettet for 2024 er lagt inn om lag 19 mill. kr til iverksettelse av lovforslag i proposisjonen samt midler til utvidelse av Ungdomsenhet øst i Eidsvoll med to plasser. For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er det viktig at barn og unge som begår lovbrudd, kommer seg ut av et kriminelt miljø, at det innføres effektive virkemidler for å forebygge ny kriminalitet, og at arbeidet med dette forsterkes gjennom budsjettet. 5) I ekstraordinære tider stilles det ekstraordinære krav til skikkelige løsninger, og det opplever jeg at regjeringen jobber hver dag for å finne på vårt område. Regjeringens budsjettforslag, med budsjettenigheten med SV, sørger for et ansvarlig budsjett som gir ressurser for å sikre Norge nettopp i de urolige tidene vi står i. [11:34:31]: Da var det budsjettdebatt igjen, og det er fremdeles dyrtid i Norge. Den økonomiske situasjonen gjør at de som slet før, sliter enda mer. Bokostnadene har økt med 45 pst. for boligeiere siden 2021. Leien er rekordhøy, og det har blitt sagt tidligere at nettene har blitt lange og kulden har satt inn. Strømprisene er på et nivå som for ikke lenge siden var fremmed i Norge, og samtidig vokser matkøene. Forsker Christian Poppe sier vi kan få en fattigdom vi ikke har sett i etterkrigstiden. Samtidig vokser forskjellene i Norge. De som har mye, får stadig mer, og de som sliter, sliter mer enn før. Politikk handler om prioritering, og jeg er glad for at SV bruker forhandlingsmakten sin til det som er aller, aller viktigst. Å bygge ut velferden i en tid der folk trenger det fellesskapet mer enn på lenge, en kraftig økning i barnetrygden, gratis SFO for tredje trinn, økte ytelser for uføre, styrking av den offentlige tannhelsen og økt studiestøtte er bare noe av det vi gjør for å vise at det er mulig å fordele mer, og at det er mulig å føre en politikk for de mange, ikke for de få. for de få. Rettsstaten skal beskytte og hjelpe alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn. I dyrtiden blir det særlig merkbart at det er et klasseskille når det gjelder å kunne ivareta sine rettigheter. Derfor trengs det en rettshjelpsreform. SV har over flere budsjetter sikret en historisk økning i inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp, økning i salærsatsen og å styrke distriktenes tilgang til advokater og sakkyndige. Vi har løftet de frivillige rettshjelptiltakene og sikret en ny lov om støtte til rettshjelp, som gjør at vi har gått fra en ordning som dekket rundt 8 pst. av befolkningen da høyresiden styrte, til nå å skulle dekke 33 pst. I alternativt budsjett for 2024 fortsetter SV denne satsingen på fri rettshjelp og viser hvordan vi kan sikre at 40 pst. av befolkningen dekkes av en fri rettshjelpsordning. Den tredje statsmakt, domstolene, har stått i en økonomisk krevende situasjon over lengre tid. I over ett år har det vært ansettelsesstopp, og det har gått sakte med digitalisering og utrulling av lyd og bilde i rettssalen. Det kom nylig en undersøkelse som viste at hver tredje dommer jobber mer enn 50 timer i snitt i uken. Vi må ha større ambisjoner for rettsstaten enn at den skal være drevet på helge- og kveldsarbeid. Domstolen sikrer grunnleggende rettssikkerhet i samfunnet. Derfor var det viktig for SV å forhandle inn 10 mill. kr ekstra i nysal deringen og 40 mill. kr i statsbudsjettet. Totalt har vi dermed flyttet 50 friske millioner til domstolbudsjettet. Så langt jeg vet, har Stortinget aldri flyttet så mye penger til domstolen i et ordinært budsjett. Derfor er jeg stolt over det, for hver krone vi bevilger til domstolene, er en krone til rettssikkerhet. Trange budsjetter for kriminalomsorgen har over tid svekket rehabiliteringen av innsatte og forverret arbeidsforholdene til ansatte. For å unngå mer innlåsing og isolasjon vil vi styrke bemanningen, ruste opp fengsler og sikre flere innsatte tilbud om rusmestring. I budsjettavtalen med regjeringen har vi styrket frivilligheten i kriminalomsorgen. Dette er aktører som står for et viktig tilbud til de innsatte. I tillegg har vi styrket bemanningen med 40 mill. kr, der 5 mill. kr skal gå til kvinnene på Bredtveit. Det er viktig med flere folk på jobb for å bedre arbeidshverdagen til de ansatte og bedre tilbudet til de innsatte. Jeg er glad for at vi sammen med regjeringen har gått fra kutt i kriminalomsorgen til store løft. Når man ser på høyresidens justisbudsjetter, er det lettere å «finne leia der julestjerna er» enn visjonene de har for justissektoren. Et annet viktig gjennomslag i budsjettet er at vi styrker politiets kamp mot hatkriminalitet. Politiets årsrapport om hatkriminalitet for 2022 viser en økning på 32 pst. sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene. Vi styrker politiets Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet med 5 mill. kr. Det er et organ som både bistår politiets arbeid med hatkriminalitet og selv behandler saker. I tillegg styrker vi arbeidet med LHBT-spørsmål gjennom Rosa kompetanse justis. Hatkriminalitet er kriminalitet som begrenser menneskers frihet, og kan skape dype sår som folk bærer hele livet. Derfor er jeg glad for at vi nå styrker kampen mot hatkriminalitet. Nå er det snart jul igjen, men først skal vi vedta et budsjett som trekker Norge i riktig retning, og det gleder jeg meg til. (R) [11:39:38]: «Hei hå, nå er det jul igjen.» For omtrent et år siden sto vi her og debatterte justisbudsjettet for det inneværende året. Dessverre står justissektoren fortsatt i mange av de samme utfordringene som den gangen. Norsk kriminalomsorg står fremdeles i en dyp krise. Etterslepet etter Solberg-regjeringens brutale kuttregime er fremdeles stort, og med den priskrisen vi har stått i de siste årene, blir det ikke bedre. Situasjonen for innsatte og ansatte er uholdbar, og det har den vært lenge. Når jeg snakker med ansatte rundt omkring i norske fengsler, får jeg høre de samme tingene: Bemanningen er kritisk lav. De ansatte får ikke gjort

dette går i neste rekke hardt ut over de innsatte. De ansattes arbeidsmiljø handler også om de innsattes soningsmiljø. Når bemanningen er såpass kritisk lav at det går ut over de innsattes rettigheter og soningsforhold, blir det altså verst for dem som sitter inne. Aller verst er situasjonen for kvinner som soner i fengsel. Soningsforholdene til kvinner har mange lenge ropt varsko om. I 2023 har flere hendelser virkelig satt søkelys på den begredelige situasjonen som norsk kriminalomsorg står i. I mars i år ble nasjonen nærmest rystet etter en alvorlig situasjon på Bredtveit. Statsråden kom på banen og besluttet at 20 av kvinnene på Bredtveit skulle flyttes til Skien fengsel. I slutten av november ble det besluttet at Bredtveit skal stenges midlertidig på grunn av bekymring rundt brannsikkerheten. Oppfatningen til Statsbygg er at bare det å oppholde seg i bygget representerer en risiko for liv og helse. Nå flyttes ti kvinner midlertidig til Ullersmo, der de må sone sammen med menn. Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er ikke noe vi skal ta for gitt. De skal sørge for straffegjennomføring, sørge for rehabilitering av de innsatte og sørge for at folk kommer ut igjen til et liv uten kriminalitet. Regjeringen gjør riktignok mye mer enn sine forgjengere, og det er jeg glad for, men likevel lar det store løftet fra Hurdalsplattformen om å satse på kriminalomsorgen vente på seg, og det virker mer som om regjeringen forsøker å slukke de brannene som oppstår, framfor å ta tak i årsakene til at brannene starter i utgangspunktet. Derfor mener Rødt at vi virkelig trenger et reelt kriminalomsorgsløft, og derfor er det en av de aller største satsingene i våre alternative statsbudsjetter. I vårt alternative statsbudsjett for 2024 har vi satt av 55 mill. kr mer enn forliket til nettopp å styrke bemanningen i fengslene og 30 mill. kr til økt driftsbudsjett i kriminalomsorgen. Vi har satt av 10 mill. kr mer enn forliket til å bedre soningsforholdene ved Bredtveit kvinnefengsel, 18 mill. kr mer til aktivitetsteam i fengslene og 7 mill. kr mer enn forliket til de frivillige organisasjonene i kriminalomsorgens virke. I tillegg utvider også vi ungdomsenhetene, og det er viktig. Internett har ført til at mange framskritt og muligheter som var utenkelig for 40 år siden, nå er mulig, men det skaper også nye utfordringer. Internett og sosiale medier tar stadig større plass i samfunnet og folks liv. Særlig har dette gjort det mer krevende å beskytte barn og unge mot overgrep. Vold og overgrep, særlig mot barn, mot barn, er fremdeles et enormt samfunnsproblem, og når overgrep skjer over nett og sosiale medier, krever det mer kompetanse og ressurser fra politiet. Derfor har Rødt satset på bekjempelse av vold og overgrep og satt av penger til både politi og påtalemyndigheter til nettopp det. Vi har også satt av midler til å bevare Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt, som har gjort et godt arbeid som vi mener burde vært styrket. Denne høsten har også vært preget av en større debatt rundt økende kriminalitet blant dem under 18 år, og at situasjonen i vårt naboland Sverige skal smitte hit. Selv om vi ikke har svenske tilstander i Norge, er det veldig viktig at vi tar bekymringene på alvor og løser problemene. Vi i Rødt styrker derfor politiets budsjetter, vi styrker påtalemyndigheten, og vi satser mer på forebyggende arbeid. Vi ønsker oss et samfunn der alle skal kunne føle seg trygge, der rettsstaten trår inn når borgere utsettes for vold og overgrep, et samfunn der kriminelle soner sin straff og rehabiliteres og kommer godt tilbake til samfunnet, og der de som jobber i politi, kriminalomsorg, domstol eller påtalemyndighet, har et godt og trygt arbeidsliv. Vi skal være trygge i Norge enten vi bor i by eller i bygd, og det er derfor vi prioriterer det som er aller viktigst i den situasjonen vi står i, nemlig en styrket kriminalomsorg, politi og styrket rettssikkerhet for folk flest. Avslutningsvis vil jeg si at det aller viktigste vi gjør på justisfeltet, er å sørge for å bekjempe de økende forskjellene, slik at vi sørger for et samfunn der alle har høy tillit til hverandre. En lite bærekraftig rettshjelpssats er en trussel mot rettssikkerheten. For å sikre borgerne forsvarlig og effektiv rettshjelp er vi avhengige av uavhengige advokater. Da må det også være forsvarlig for dem å ta saker som kompenseres etter rettshjelpssatsen. Rettshjelpssatsen har i lang tid vært underregulert og ikke fulgt lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet over tid. Det fører til en fare for at færre og færre vil påta påta seg saker etter rettshjelpssatsen, noe som igjen vil gå ut over mennesker i sårbare situasjoner med behov for advokatbistand. Frie og uavhengige forsvarsadvokater, bistandsadvokater og andre rettshjelpsadvokater er blant grunnsteinene i rettsstaten vår, og de er ment å være en viktig motmakt mot det offentlige for enkeltindividet. En svekkelse av dem er en svekkelse av rettsstaten og prinsippet om likhet for loven. Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett en rettshjelpssats på 1 215 kr, uten å spandere et eneste ord på å begrunne hvorfor den ikke følger Salærrådets anbefalinger, på tross av avtalen som er inngått mellom Advokatforeningen og Justis- Venstre erkjenner at det kan være vanskelig å nå en bærekraftig rettshjelpssats gjennom kun ett budsjett, men vi mener at regjeringen burde være klar på at målet om en bærekraftig sats skal nås over tid. I vårt alternative budsjett foreslår vi å øke rettshjelpssatsen med 50 kr mer enn regjeringen, som en del av en flerårig opptrappingsplan for å nå den rettshjelpsatsen som Salærrådet anbefaler. Det er et skritt i riktig retning, og det viser en intensjon om å respektere avtalen som er inngått med Advokatforeningen. Venstre vil også be regjeringen om å forplikte seg til Salærrådets anbefalinger og komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan for rettshjelpssatsen. Norsk kriminalomsorg har høstet internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse for sitt rehabiliterende fokus og arbeid, men hvis vi skal fortsette å være blant verdens beste på kriminalomsorg, må vi ta grep. Rehabilitering fordrer at innsatte har tilgang til aktiviteter, arbeid, skole og helsetjenester, og at de ikke låses inn store deler av døgnet og isoleres fordi det ikke er nok ansatte på jobb. Kriminalomsorgen har dessverre blitt nedprioritert i en årrekke, jeg erkjenner at kriminalomsorgen burde ha vært skjermet fra ABE-reformen, noe vi gjør i vårt alternative budsjett. Kriminalomsorgen er en bemanningstung sektor. Det er dermed lite annet å kutte i enn å redusere antallet ansatte. Når det kombineres med den nedprioriteringen som har vært, har det ført til mangel på personell, som igjen har ført til økt bruk av isolasjon, dårligere aktivitetstilbud og økt press på ansatte. Venstre ønsker derfor å øke bevilgningene til kriminalomsorgen med 65 mill. kr, i tillegg til 30 mill. kr som en ekstra satsing på bedre psykisk helse i fengslene. fengslene. I møte med situasjoner som oppleves utrygge, må man sørge for at tiltakene som iverksettes, bunner i kunnskap og en helhetlig tankegang. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få bukt med organisert kriminalitet, er å stoppe tilstrømningen til de kriminelle miljøene. Det krever forebygging. Det ble også trukket fram av Sveriges rikspolitisjef da han besøkte justissektoren i Norge i oktober og snakket om hva som var viktig for å unngå å havne i den situasjonen som Sverige nå står i. I Venstres alternative statsbudsjett løftes de forebyggende tiltakene fram. Bak hver enkelt ungdom med høy risiko for å begå alvorlige lovbrudd skjuler det seg ofte en historie med kompleks problematikk knyttet til faktorer som rus, sosial eksklusjon, sosioøkonomiske utfordringer, lav skoledeltakelse, psykiske og fysiske psykiske og fysiske helseutfordringer, skjøre relasjoner og omsorgssvikt. Derfor er det viktig at laget rundt barnet er bredt sammensatt av de riktige og viktige aktørene i den unges liv. Vi ønsker å sette av penger til et pilotprosjekt som vi kaller «Tett på», hvor ungdom med risiko for å falle inn i ungdomskriminalitet følges tett. I tillegg må vi sørge for at den organiserte kriminaliteten går konkurs. Inndragning må brukes mye mer, og det må brukes mye mer effektivt enn det det gjør i dag. Derfor setter vi også av penger til inndragningsteam i hvert politidistrikt.

Statsråd Emilie Mehl [11:50:20]: Det kimer snart til julefest når regjeringen nå har lagt fram et budsjett for 2024, som er stramt, men med tydelige prioriteringer. Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for trygghet i hverdagen, enten det er hverdag eller «det lyser i stille grender» på julaften. Derfor er beredskap og politi en hovedprioritering i budsjettet som skal gjelde når pinnekjøttet er fortært, rakettene er skutt opp, og utfordringene i det nye året treffer oss for alvor. for alvor. Behovet for å styrke beredskapen og vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet og kontroll har fått større betydning etter at Russlands krigføring begynte i Ukraina. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen utfordrer oss som samfunn, men også nødetatene. Håndteringen av sammensatte trusler eller fordekt virkemiddelbruk stiller store krav til vår evne til å beskytte oss. 2023 har vært et krevende år for etater og tjenester som treffes av endringer i trusselbildet, samtidig med uforutsigbar inflasjon, valutastigninger og prisvekst, som politiet, PST og NSM. Det er viktig at vi tar helhetlige grep som vil virke over tid. Det er derfor sikkerhet og beredskap prioriteres høyt, med nye bevilgninger, og regjeringen vil også gjennomføre områdegjennomganger i politiet og PST. PST. Nå som det snart er jul, virker jo juli veldig lenge siden. Da var vi intetanende om ekstremværet «Hans», som traff i starten av august, men det viste hvor viktig lokal beredskap og lokalkunnskap er under hendelseshåndteringen. Det er det viktig at vi bygger videre på. Derfor må vi gjøre både store og små grep i prioriteringene våre. Som et eksempel kan det nevnes at regjeringen foreslår 55 mill. kr til å opprettholde dagens nødnett og til arbeidet med å videreutvikle nytt nødnett. I en krisesituasjon er nødnett et avgjørende verktøy for kommunikasjonen mellom nødetatene. Det er viktig både for nødetatene, frivillige organisasjoner og oss alle. Erfaringer fra tidligere hendelser er også på flere måter viktig å ha med seg når vi skal legge budsjett. Den brutale hendelsen i Oslo sentrum sommeren 2022 er et slikt eksempel. 25. juni- utvalget pekte på behovet for å styrke PST, som er en viktig grunn til at at regjeringen foreslår 20 mill. kr til økt kapasitet på kontraterror og 52 mill. kr til PSTs arbeid med å beskytte myndighetspersoner. God forebygging og god beredskap krever at politi og lokalsamfunn jobber godt sammen. (rammeområde 5) bredt spekter av oppgaver; de skal både forebygge, avdekke og håndtere kriminalitet. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet, bl.a. med 198 mill. kr som skal bidra til å opprettholde aktivitet i politidistriktene. Vi foreslår også å opprette en desentralisert politiutdanning i Alta for å sørge for god og stabil rekruttering i Nord-Norge. Vi ønsker å sikre større kapasitet, kvalitet og kompetanse i straffesaksbehandlingen, og vi foreslår derfor å styrke den høyere påtalemyndighet med 43 mill. kr, og 37 mill. kr til etterforskningsarbeid i politidistriktene. Så er det en kjernesak for regjeringen å sørge for bedre innsats mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Tall og statistikk viser dessverre at vi har en økning i denne type saker, bak de statistikkene og de tallene er det enkeltmennesker som enten har fått eller som kan stå i fare for å få sine liv ødelagt. Derfor er det viktig for regjeringen å bidra til å styrke dette området bredt. Vi skal også legge fram en opptrappingsplan som foreslås finansiert med 85 mill. kr til tiltak i planen, i budsjettforslaget vi har lagt fram, bl.a. til å styrke barnehusene og til etterforskningskapasitet. Vi kommer også til å legge fram en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, og der foreslår vi 50 mill. kr til å følge opp den med tiltak. Domstolene tar del

vil jeg nevne at kriminalomsorgen også er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det er viktig at den fortsatt er tuftet på prinsippet om at innsatte skal rehabiliteres og forberedes på å vende tilbake til et vanlig liv. øke grunnbevilgningen til kriminalomsorgen med 85 mill. kr. Det er viktig for oss at dette også bidrar til at de ansatte har en levelig og god arbeidshverdag. [11:55:34]: Reversering av dom- stolsreformen sto nevnt som en hovedprioritet i regjeringens budsjett for inneværende år. Det gjør det heldigvis ikke i budsjettet for 2024, og det er heller ikke avsatt penger til det. Kan vi håpe på at dette betyr at regjeringen har lyttet til et tilnærmet enstemmig fagmiljø og skrinlagt denne meningsløse reverseringen? [11:55:59]: Julen er jo tiden for å håpe, så Høyre kan håpe på hva de vil, men saken er fortsatt der at vi kommer til å komme tilbake når re gjeringen har ferdigbehandlet den. Vi har sendt et forslag om å gå tilbake til tidligere struktur på høring, og vi arbeider med å følge opp den høringen.

(FrP) [11:56:32]: Sjefen for NSM måtte gå på dagen på grunn av det som ble beskrevet som en ulovlig leieavtale. Andre statlige etater og Justis- og beredskapsdepartementet har inngått finansielle leieavtaler i tilknytning til sine leieforhold uten at det har ført til reaksjoner. Riksrevisjonen har tidligere fastslått

[11:57:32]: Dette er en sak som regjeringen har varslet vil bli gjennomgått på flere måter. Det er viktig at vi får en ekstern gjennomgang for å få klarhet i alle forhold knyttet til lånet, leieavtalen og NSM. Vi må komme tilbake til en en del av svarene når den har vært gjennomført, for vi har per nå ikke oversikt over alle omstendigheter som kan være relevante. Representanten refererer til Justis- og beredskapsdepartementets leieavtale.

I avtalen Statsbygg har med utleier, er det en ganske vanlig praksis som er brukt, nemlig at man har gjort noen investeringer i bygget som legges inn i inn i en økt husleie. Dette er også innenfor de budsjettmessige rammene. Det NSM har gjort, er å ta opp et lån utenom Stortingets budsjettmessige føringer i det private markedet.

derom er ingen uenig. Men det er en del andre varianter av avtaler som er inngått, som kan forstås ulikt, og som i hvert fall Riksrevisjonen har en veldig snever tolkning av. Det er derfor jeg utfordrer statsråden litt på dette – for å få klargjort overfor Stortinget hvor denne grensen går. Det er det faktisk ganske viktig å vite. Det er helt uavhengig av den granskningen som gjelder NSM, som er iverksatt. Så jeg hadde satt pris på om statsråden kunne klargjort

I det tilfellet som gjelder NSMs ulovlige lån, er det i to forskjellige tilleggsavtaler til en leieavtale at disse lånene kommer fram, og det er på ulike måter utenfor de forutsetningene som ble lagt til grunn av Stortinget, og de føringene som ble gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet til NSM. Når det gjelder generelle leieforhold i staten og leieforhold under Statsbygg, ligger det under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Jeg vil gjerne utfordre på kriminalomsorgen, for noe det er gledelig at vi får til, er et løft av bemanningen. Det er ingen hemmelighet at i over åtte år, mens høyresiden styrte, kan man på en julete måte si at kriminalomsorgen gikk for lutefisk og kaldt vann. Jeg er også opptatt av at vi ikke bare styrker bemanningen, vi må også gjøre noe med byggene. Det er en situasjon på Bredtveit der det er uavklart hva man skal gjøre med bygningsmassen videre. Jeg lurte på om ministeren kan gi en litt tidlig julegave

Det ønsket vi ikke å gjøre hvis Oslo kommune ikke støttet det. Det var ønskelig at man ikke bygde nytt, men heller lot de grøntområdene som er der oppe, være tilgjengelige for innbyggerne. Det har vi respektert, men det gjør også at det ikke foreligger noen planer om oppgradering av Bredtveit. Nå har vi fått et stengningsvarsel på grunn av brannsikkerhet, og det er nå viktig at vi får flyttet

I dag er det mange saker hvor det ikke er samsvar mellom timene en advokat bruker, og timene vedkommende faktisk får betalt for. For eksempel er stykkprisen i en foreldretvistsak 7 timer. Det holder i alle fall ikke hvis foreldrene er i konflikt, og dersom saken hadde blitt tatt til retten og vedkommende hadde fått innvilget fri sakførsel, ville advokaten ha kunnet jobbe med saken i så stor grad som det faktisk er behov for. Det utgjør altså et insentiv til at saker bringes inn for domstolene i stedet for at de løses på et tidligere stadium. Dette er spesielt uheldig i barnesaker, hvor barnets beste skal være førende og det er viktig å holde konfliktnivået så lavt som mulig. Er statsråden enig i at stykkprisene må gjennomgås og endres, og når vil det i så fall skje? Statsråd Emilie Mehl [12:03:22]: Dette er noe vi ser på fortløpende. Det jobbes nå mange forskjellige måter med å sørge for at kostnadene til å føre saker for domstolene går ned, og prøve å flytte saker ut av dyr domstolsbehandling og løse dem på et tidlig tidspunkt. Denne typen innspill er noe vi kan se hen til i den typen arbeid.

[12:04:01]: Akkurat som de vise menn brukte julestjernen som veiviser på sin ferd, må vår ledestjerne være en sammenhengende justiskjede. Vi har over år sett eksempler på flaskehalser i sektoren, og vi i Arbeiderpartiet mener at det er uklokt å fikse et problem med å skape et nytt. Derfor er det bra at justisminister Mehl ser til sammenhengene i justissektoren når hun lager sine budsjetter. Derimot er vi svært forundret over at Høyre ennå ikke har forstått dette prinsippet. Det er fornuftig å få de nyutdannede fra Politihøgskolen i jobb, vi trenger politikraft og deler denne bekymringen, men det er en svært dårlig idé å ta fra dem som allerede har minst, slik Høyre foreslår. Av flere svært ukloke tiltak er bl.a. ideen om å spare inn 67 mill. kr på utvidet straffegjennomføring med elektronisk kontroll, La meg dvele litt ved dette: En lenke koster om lag 300 000 kr i året, en plass i lavsikkerhetsfengsel koster 878 300 kr i året. Innsparingen, differansen, vil være om lag 578 000 kr per plass. For å spare inn sine 67 mill. kr må 116 plasser til enhver tid gjennom hele året bli sonet på EK framfor i lavsikkerhetsfengsel dersom man skal nå målet til Høyre. Bastøy fengsel, som er det største lavsikkerhetsfengselet, har til sammenligning 110 plasser, ingen av dem som soner på Bastøy i dag, kvalifiserer for soning med lenke etter dagens lovverk. Så skal denne tenk-pået-tall-leken i Høyres budsjett gå opp, må loven endres slik at langt flere kvalifiserer for å sone med lenke, kanskje dommer på opptil halvannet år. Det betyr at domskategorien må endres, og vi vil få voldsmenn som sendes hjem til soning med mor og barn.

Ketchupeffekten fra forrige regjering skyller over etaten samtidig som prisveksten øker de økonomiske utfordringene. Det har nettopp kommet en svært alvorlig rapport om helsen ikke til de innsatte denne gangen, men til de ansatte. Den viser at blant dem som jobber på høyere sikkerhet, har 15 pst. kompleks PTSD. Dersom ikke dette tas tak i, vil ansatteflukten øke og kompetansen synke i norsk kriminalomsorg. Gjennom årene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering er budsjettene til kriminalomsorgen år for år bygget opp, og kuttene er stoppet. Men idet man kan øyne et lite lys i enden av tunnelen, smeller altså Høyre til med nye kutt og liten forståelse for virkeligheten. Da kan nettene bli veldig lange. Vi må alle ta inn over oss at alt henger sammen med alt: Politiet skal bekjempe kriminalitet, domstolene skal dømme, og til slutt skal den enkelte sone sin straff i fengsel.

Regjeringens justisbud- sjett for 2024 viderefører linja med reverseringer og beslutninger fattet uten å lytte til faglige råd. Det opprettes nye lensmannskontorer som selv ikke politiet vil ha. Det åpnes nye passkontorer, noe som vil bety 34 mill. kr i økte gebyrer for dem som trenger nye pass. Det opprettes en bedragerienhet på Gjøvik, mot Økokrims anbefaling, noe som betyr en ekstra utgift på 15 mill. kr i etableringskostnader og 2 mill. kr i årlige driftsutgifter. Det opprettes politiutdanning i Alta, uten faglige råd og uten noe særlig debatt, samtidig som 400 nyutdannede politifolk ikke får jobb i politiet. Høyres retning er klar: Vi vil ha et politi som er i stand til å drive effektiv kriminalitetsbekjempelse, en offeromsorg som ivaretar og sikrer tryggheten til dem som har blitt utsatt for kriminalitet, og god beredskap i hele landet. Vi vil prioritere det viktigste og har fjernet opprettelse av lensmannskontorer, nye passkontorer, bedragerienhet på Gjøvik og politiutdanning i Alta – tiltak vi mener er lite fornuftig politikk. Utgiftene til dette, pluss 400 friske millioner, vil vi bruke på å ansette 400 nye politifolk, som er ferdig utdannet og står uten jobb. Dette vil gjøre politiet bedre i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Regjeringen skal gjennomføre en tillitsreform, uten at vi vet så mye om hva denne skal inneholde. Det vi konstaterer, er at det er behov for å redusere den politiske detaljstyringen av politiet og sikre en mer langsiktig og forutsigbar styring. Det har også over lang tid vært fokusert på ressursallokeringsmodellen i politiet. Det er et problem at det går for lang tid fra årets budsjett blir vedtatt, og til politidist riktene vet hva rammene for årets drift er. Vi mener det er behov for en langtidsplan og en bedre budsjettmodell, som gir større muligheter for oversikt og langsiktig styring. styring. Det eneste som kan sies å være en julegave i dette budsjettet, er at det ikke er avsatt penger til å reversere domstolsreformen – en reform som var helt nødvendig, og som ble gjennomført etter kritikk fra Riksrevisjonen og grundige utredninger. Reformen har allerede gitt sterkere fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse, samtidig som rettssikkerheten er blitt styrket. Kompetansearbeidsplasser i distriktene og nærhet til tjenestene er også opprettholdt. Mitt juleønske er at regjeringen skrinlegger denne meningsløse reverseringen og for en gangs skyld lytter til faglige råd fra et tilnærmet unisont fagmiljø.

For Senterpar- tiet handler god beredskap om at den alltid skal være lokalt forankret og nær folk. Ressurser som skal håndtere kriminalitet, krise og alvorlige hendelser samt drive med forebygging, må faktisk finnes over hele landet. Usikkerhet om akkurat det skaper usikkerhet og utrygghet for den enkelte, for samfunnet og i verste fall for hele landet. God beredskap handler om god samhandling mellom ulike kapasiteter, fra stat, kommune og frivillige. Da blir det ikke slik at det kommer som julekvelden på kjerringa. Derfor er det også viktig og godt å kunne vise til bevilgningen på 1,5 mrd. kr til det videre arbeidet med anskaffelse av redningshelikoptre i 2024. SAR Queen er nå på plass på fire av seks baser – Sola, Ørland, Banak og Bodø – og vil bli innfaset i Florø i 2024. Planen er at alle skal være i drift i løpet av neste år, med større rekkevidde, fart og kapasitet, samt at helikoptrene flyr atskillig bedre i dårlig vær og har bedre søkeutstyr. SAR Queen vil gi økt beredskap for folk i hele landet, og du vil «se a over taket der a jordmor Matja bor». Det er på sin plass å vise til at statsbudsjettet viderefører de prioriteringene denne regjeringen startet med da man tiltrådte, knyttet til midler til beredskapsarbeid i landet. Det videreføres i 2024, i tillegg til en ytterligere styrking av viktige beredskapskapasiteter i samfunnet. Det utføres betydelig redningsarbeid av de frivillige organisasjonene i landet. Med ca. 10 000 operative mannskaper er det en viktig del av redningstjenesten i landet. Derfor er det viktig at vi styrker dem med 15 mill. kr, slik at frivillige organisasjoner kan få dekket økte kostnader ved bruk av Nødnett, som følge av utskifting av Telenors kobbernett.

5) 15 mill. kr til nødvendige investeringer i dagens Nødnett for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet fram til nytt Nødnett er på plass. «Vi svinger oss i kretsen og neier og bukker»,

Sist måndag ca. klokka halv to kunne ein sjå ein flygande formasjon over delar av Oslo.

kommisjonen vil verte behandla her i Stortinget, men uavhengig av det er det viktig å ha med seg at beredskap er ferskvare, og at feltet krev kontinuerleg utvikling og investeringar. Tryggleik og beredskap handlar om både å førebyggje at hendingar skjer, og samtidig ha evne til å handle når noko inntreffer. For ein som har jobba mange år i ein operativ etat, er det veldig tilfredsstillande å konstatere at regjeringa no startar arbeidet med å utvikle nød- og beredskapskommunikasjonen Når ei krise skjer, er det mange i nødetatane og blant dei frivillige som skal samarbeide. Då må dei kunne snakke saman. Kan ikkje aktørane snakke saman, fell botnen ut av det norske beredskapskonseptet, som er samvirkeprinsippet, eit prinsipp som har fungert utmerkt i 50–60

Etableringa av dagens Nødnett var i si tid eit vendepunkt for moglegheita til å samverke og kunne erstatte gamaldags radiokommunikasjon i felt. Utviklinga gjekk over 20 år, frå 1995, til full dekning i 2015. Dagens Nødnett er ein viktig del av historia om norsk beredskap.

(FrP) [12:16:12]: Alle varsel- lamper blinker. Alle som er involvert og har peiling på politi, beskriver en negativ utvikling. Politiets Fellesforbund – ja, alle organisasjoner i politiet – gir den samme beskjeden: Norsk politi står i en budsjettkrise. Dette er beskrivelsen over hele linjen – ja, til og med Politidirektoratet sendte ut pressemelding mot sitt eget budsjett ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Vi hørte SV selv, representanten Sjalg Unneland, var oppe og argumenterte for alle de gode tingene som er prioritert i budsjettet. Det var vel stort sett 5 mill. kr til bekjempelse av hatkrim. «That’s it» – og det sier det aller meste.

og forteller at den viktigste oppgaven til staten nærmest er å utbetale trygd til folket, at det nærmest er å øke kontantutbetalingen til husholdningene som er statens viktigste oppgave.

å verne og forsvare innbyggerne mot indre og ytre fiender. Det er jobb nr. én – det hviler legitimiteten til staten på. Men der svikter man.

her er oppe og snakker om at regjeringen satser på beredskap, og refererer egentlig til ting som er blitt jobbet med i flere år, nesten tiår, under skiftende regjeringer. Beskrivelsen av SAR Queen kan jeg stille meg fullstendig bak, den viktige jobben som Sea King har gjort – reddende engler er en god beskrivelse. Men dette har jo skiftende regjeringer stått for, og det var under forrige regjering at det virkelig ble implementert. Jeg skulle Jeg skulle gjerne høre hvordan regjeringspartiene og SV, når man snakker om beredskap, kan forsvare et politibudsjett som også til neste år nedbygger norsk politi – dag for dag, uke for uke, måned for måned. Tor André Johnsen (FrP) [12:19:28]: Jeg har

Et paradis for svenske gangstere». Og han er ingen hvem som helst. Han er en dyktig gravejournalist som bl.a. har klart å spore opp og intervjue «den kurdiske reven», som vi vet er sjef for Foxtrotnettverket, som dessverre også har etablert seg i Norge. Kriminaliteten øker, og det er spesielt innen ungdomsvold, brutal, kynisk ungdomsvold. Samtidig som kriminaliteten øker, må politiet dessverre kutte i budsjettene sine. Vi har flere hundre politikvinner og -menn som ikke er i jobb, samtidig med at politisjefene rundt i landet trenger flere ansatte. De ber om flere ansatte, men de har dessverre ikke hatt budsjetter til å ansette

Utrolig nok bidro SV til at budsjettet faktisk ble enda litt bedre enn det opprinnelig var. Ikke for politiet sin del, den lille potten til hatkriminalitet har ikke mye å si for politiet der ute i landet, men for domstolene er det ikke tvil om at SVs påvirkning var veldig positiv.

påtalemyndighetene i politiet. Det er et massivt og skikkelig løft for politiet. Det hjelper ikke om politiet arresterer de kriminelle og påtaler dem og straffer dem; domstolene trenger mer penger for å kunne følge opp,

for å få mer lyd og bilde i flere rettssaker, noe som vil bedre rettssikkerheten og ikke minst spare samfunnet for store kostnader. Så har vi det siste som er viktig, tolletaten. Tilbake til svenske tilstander og vår journalist der, Salihu: når en styrker politiet i Norge, er det også viktig at en samtidig har bedre kontroll på grensene, og kanskje spesielt grensen mot Sverige.

Men dei som har underfinansiert gjennomføringa av politireforma i alle åra dei sat i regjering, har ikkje noko truverd når dei no ønskjer å stå fram som vise menn for sektoren.

[12:24:50]: Det er godt mulig jeg går i fella igjen når jeg egentlig burde passe meg for den, når jeg føler et behov for å kommentere på en del av det som blir sagt fra

Det er godt mulig at Fremskrittspartiet mener at «it’s hard to be a nissemann», men jeg mener at det er viktig at vi omfordeler ressursene i samfunnet, nettopp fordi det handler om hvordan vi skaper trygge og gode samfunn. Nå har vi snakket litt om politibudsjettene, som har blitt styrket, og faktisk også noe styrket etter forhandlingene med SV. Det mener vi er viktig og bra. Likevel: Hvis vi ser på budsjettene til høyresiden, er det godt mulig at Fremskrittspartiet prøver å skape et inntrykk av at de hører hjemme i klappeland og skal få mye applaus for sine budsjetter, men i realiteten hører de hjemme i bakvendtland, for det er kutt på kutt på kutt. Det er gjeninnføring av ABE-reformen, til de frivillige rettshjelpsorganisasjonene, og det virker som man mener at rettsstaten skal gå julebukk for å få budsjettene sine til å gå opp. Det er ikke sånn vi skal drive fellesskapet i Norge, det er ikke sånn vi skal drive den tredje statsmakt eller kriminalomsorgen. mv. 2023 (rammeområde 5) skal utvikle denne sektoren. Derfor er jeg glad for at vi har en regjering som ønsker å gå i en annen retning, og for at vi i forhandlinger med dem klarer å trekke dem i en enda bedre

Utover det er det ikke mye å skryte av og mye positivt å si om dette justisbudsjettet. Det nytter ikke å snakke om økte forskjeller og trangboddhet og at det er så synd på de kriminelle, at de ikke bor bra nok, osv. – å drive med bortforklaringer – samtidig samtidig som man fører en liberal og naiv justispolitikk og flyktning- og asylpolitikk, som bare bidrar til ytterligere forskjeller og ytterligere fattigdom, hvis man kan bruke de begrepene. Det bør ikke være overraskende at man da får en

Kall det ungdomsfengsler eller ungdomsenheter – kall det hva du vil – poenget er at det virker. De unge kriminelle får rammer å forholde seg til. De kan ikke bare true seg ut av enhetene med en kniv og så stikke av. Der må de være og forholde seg

å øke kapasiteten ytterligere både på Eidsvoll og i Bergen. Jeg glemte å ta på meg nisseslipset i dag, men jeg fant heldigvis et rødt slips, slik at vi skulle få litt julestem ning samtidig som det røde lyset blinker, og da takker jeg for meg. Ivar B.

Det er litt forstemmende å registrere Høyres litt tabloide tilnærming til det som faktisk er politikk, i det man mener å skulle foreslå selv, etter å ha hørt på flere representanter fra partiet Høyre gjennom lengre tid, der man har forsøkt å gjøre temaet «nye polititjenestesteder» til skilt på døren, eller hva man nå vil.

mill. kr på nye polititjenestesteder. Det blir på en måte «opp som en løve og ned som en skinnfell». Det var ikke noen julereferanse, men det var en referanse.

piloten desentralisert politiutdanning i Alta. Det er jo et signal. Og apropos faglige tilrådinger: Politimesteren i Finnmark har vært ganske tydelig på at det er viktig med en slik pilot. Da blir det dessverre sånn at «på låven sitter nissen med sin julegrøt», mens vi andre forsøker å finne gode løsninger for framtiden. Så er det et stort spørsmålstegn knyttet til Høyres forslag om inndekning når det gjelder endring av voldserstatningsloven, der man plutselig finner ut at man skal spare 81 mill. kr. Det virker litt tilfeldig, litt gjort i hurten og sturten, kanskje, men allikevel må jo et parti som Høyre kunne stå til ansvar for forslag som etter undertegnedes vurdering fortsatt bærer preg av at

I vårt alternative statsbudsjett styrker vi både domstolene og kriminalomsorgen i tillegg til at vi har en historisk stor styrking av politiet. Vi styrker også sivilforsvaret, men vi prioriterer det operative. Det er kanskje det som er viktig når vi står i en tid for å bygge beredskap. Man må gjerne kritisere forrige regjering for at man drev med ABE-kutt og underfinansierte politireformen.

Jeg mener det var ganske viktig at man hadde mer penger på bordet for å stå i den gjennomføringen. Men forrige regjering bygde opp politiet, og det er altså en vesentlig forskjell.

Det er veldig vanskelig å framstille det som at man ikke bygger politikraft. Det gjorde man i aller høyeste grad. Jeg er stolt av å være en del av det politiske grunnlaget for vedtakene og gjennomføringene som skjedde da – også politireformen, som i ettertid absolutt står seg. Vi har ingenting å bøye hodet for hva gjelder forrige regjeringsperiode. Det er altså en vesentlig forskjell: bygge opp – bygge ned. Det regjeringen gjør nå, er det stikk motsatte av det den forrige regjeringen gjorde. Som jeg sier, blir det uke for uke, måned for måned færre ansatte i norsk politi. Vi har nesten et helt kull av politifolk som går arbeidsledig. Da kan man ikke sammenligne. Da kan man ikke forsøke seg på å skylde på hva forrige regjering gjorde, som altså bygde opp, mens denne regjeringen bygger ned.

[12:35:24]: Jeg er glad Prestbakmo nevner det med nye tjenestesteder, og argumentet for nye tjenestesteder er tydeligvis nye stillinger. etablering av tjenesteder på bygda er distriktspolitikk fra Senterpartiets side og ikke justispolitikk. Det er viktigere å få noen nye jobber på bygda, sånn jeg tolker Prestbakmo, enn å sørge for trygghet og lov og orden i hverdagen. Senterpartiet og regjeringen prioriterer økt bemanning og økte ressurser der det knapt bor folk, og der det ikke er noen alvorlig kriminalitet – hvor det knapt er noen annen kriminalitet enn ulovlig jakt på Rudolf. Mens der det er brutal og kynisk kriminalitet, i storbyer med ungdomsvold, der ungdommen knapt kan gå trygt på gata på kveldstid og til og med ikke

Men man har ikke «vaske golvet», man har ikke «børi ved», man har ikke «sett opp fugleband», og man har i hvert fall ikke «pynte tre», bortsett fra den stjerna som man smykker seg med. Man gjennomførte en omfattende politireform som det var mye bra med, men som også gjorde at veldig mye ressurser i politiet ble trukket inn til omstilling, til konsulentbruk og til sentralt byråkrati uten at det var finansiert godt nok til å ha nok nok politifolk rundt i hele landet. Parallelt med det gjennomførte man en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som førte til store og vanskelige kutt i politiet, i kriminalomsorgen og i domstolene. Det var det Høyre og Fremskrittspartiet etterlot seg. De utfordringene tok vi over, og så ble det krig i Ukraina på toppen av det. Det er ikke slik at de utfordringene som Høyre og Fremskrittspartiet lot oss sitte igjen med, ble borte selv om vi fikk en dyrtid på toppen. Derfor er jeg glad for at vi nå får flertall for et budsjett som er ansvarlig, som prioriterer politi, sikkerhet, beredskap, rettssikkerhet og straffegjennomføring selv om det er vanskelige tider, og selv om vi ikke kan bruke uendelig av oljefondet i statsbudsjettet. Det er en helt sentral del av det å lose landet trygt gjennom en vanskelig tid.

en av flere fra Fremskrittspartiet – som så sent som i 2018– 2019 sa at man ikke kunne påregne flere milliarder mer til politiet hvert år. noen paradokser oppstår når man skifter posisjon, og noen kjappere enn andre, og «reven rasker over isen». Det som er det mest uforutsigbare, som man har hatt historie for når det gjelder politi og øvrig statlig virksomhet, er ABE-kuttene, som ga helt tilfeldige og ikke spesielt presise kutt, og som også rammet den operative kapasiteten i politiet. Presidenten

være i tråd med de gjeldende fristene. I proposisjonen fremmes det forslag til lovendringer som er nødvendige som følge av endringer i budsjettet. Det inkluderer endringer i reglene om ventetid for dagpenger, lovfesting av gjeldende praksis for beregning av dagpengegrunnlaget og endringer i retten til barnetillegg til AAP og uføretrygd når barnet har egen inntekt – alt det i folketrygdloven. I tillegg blir det foreslått enkelte rettinger, presiseringer og lovtekniske justeringer. I budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene ble det også enighet som får konsekvenser her. Det ble enighet om å øke minstesatsene for uføretrygd med 6 000 kr, som følges opp i denne denne innstillingen fra forlikspartiene ved å øke de fem satsene i folketrygdloven. Det ble også enighet om å øke minstesatsene for AAP med 5 000 kr, som følges opp med tilsvarende økning i folketrygdloven på de forskjellige satsene der. Til slutt ble det enighet om å øke satsen for kvalifiseringsstønad med 5 000 kr, som også følges opp ved å øke den satsen i sosialtjenesteloven. Alt er omregnet til G.

Presidenten vil – for å redusere antall voteringer – foreslå en omforent voteringsorden. De ulike partienes primærstandpunkt går klart fram av merknadene i innstillingen, og det vises i tillegg til Innst. 2 S og 3 S for 2023–2024. Det betyr i praksis at ingen av partiene stemmer imot innstillingens tilråding. Presidenten vil understreke den selvfølgelige forutsetning at når partiene aksepterer en slik voteringspraksis, skal dette ikke bli brukt mot et parti ved en senere anledning.